Dobro jutro dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom i prelazimo na točku dnevnog reda - Prijedlog Strategije reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. godine Vlada je predložila ovu Strategiju na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar pravosuđa, gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo. Pred vama je Strategija reforme pravosuđa za razdoblje 2011. do 2015. godina. Dakle, jedan planski dokument za sljedećih pet godina u kojem smo postavili određene ciljeve i u kojem smo definirali smjerove u kojem će pravosuđe sljedećih pet godina djelovati. Naravno, prije izrade ovakvog dokumenta mi smo i detaljno analizirali stanje, detaljno smo analizirali sve ono što smo poduzeli u proteklih pet godina ispunjavajući Strategiju za razdoblje 2006./2010. godina. Mogu reći naša je ocjena da je učinjeno puno u pravosuđu, da smo poduzeli brojne korake, brojne reforme i na koncu konca u zadnjem izvješću o napretku Republike Hrvatske u Izvješću Europske komisije to je i konstatirano i utvrđeno. Svakako da je još i puno posla pred nama. Ali ja bih rekao da je ova Strategija za razdoblje 2011. do 2015. ipak jedan dokument nešto malo mirniji, nešto malo umjereniji nego onaj što je bio ranije i da nas čeka jedno razdoblje kontinuiteta, implementacije svih onih zakona koje smo u proteklom razdoblju donijeli jer naravno zakoni moraju zaživjeti i zakoni moraju postati dio procesa. Moramo stvoriti i sve uvjete da bi ti zakoni funkcionirali i donijeli željene i očekivane rezultate. Stoga točno smo definirali po segmentima što ćemo u sljedećem razdoblju učiniti. Ali ono što nam se čini kao prioritetno moramo ipak reći da je iznimno važno osigurati neovisnost, nepristranost i stručnost pravosuđa u ovom razdoblju. U proteklom smo itekako puno učinili na tom polju. Kao što je poznato u ovoj godini promijenili smo i Ustav gdje smo određene stvari vezano za pravosuđe posebno imenovanje Državnog sudbenog vijeća, posebno imenovanje Državnog odvjetničkog vijeća. Zatim ukidanje onog prvog imenovanja sudaca na pet godina. To smo u Ustavu promijenili i sukladno tome promijenili smo i posebne zakone koji to reguliraju. Kao što je poznato Državno sudbeno vijeće je kod nas centralno tijelo koje imenuje, razrješava suce, koje odlučuje o njihovim napretcima u karijerama i to Državno sudbeno vijeće do sada je bilo imenovano u ovom Parlamentu. To je bio jedan i od temeljnih prigovora da nemamo objektivne i transparentne kriterije kod imenovanja i napredovanja sudaca. I naravno radi toga u Ustavu smo definirali da Državno sudbeno vijeće ima 11 članova. Od tih 11 članova 7 dolaze iz sudačke struke. Međutim, ovo što je iznimno važno i što je velika novost suci će u buduće sami birati svoje predstavnike u Državnom sudbenom vijeću, jednako tako i državni odvjetnici u Državnom odvjetničkom vijeću. Takva odredba treba zajamčiti daljnju neovisnost, daljnju nepristranost sudaca koji budu imenovani na taj način, a ovih godina uveli smo i donijeli zakone vezano za Državnu školu za suce koja djeluje u okviru naše Pravosudne akademije i odredili smo potpuno novi ulazak u sudačku i državno-odvjetničku struku. Onaj tko želi biti sudac, tko želi biti državni odvjetnik taj će u budućnosti morati završiti državnu školu koja će trajati dvije godine. U te dvije godine u okviru te ustanove on će razviti posebne vještine, posebne sposobnosti kako sutra kada izađe iz te škole bi bio stručan i mogao se uhvatiti sa problemima kojega i sa svim zahtjevima koje ta struka od njega traži. Pravosudna akademija je bila i do sada, mi smo je naravno imali, ali u okviru Ministarstva pravosuđa i ona se bavila isključivo cjeloživotnom edukacijom sudaca i državnih odvjetnika. u proteklom razdoblju reformama koje smo proveli Pravosudnu akademiju kao vrlo važnu ustanovu izdvojili iz Ministarstva pravosuđa, definirali je kao zasebnu ustanovu i u okviru te zasebne ustanove kojom upravljaju čelni ljudi pravosuđa ćemo imati ono inicijalno obrazovanje. Dakle, obrazovanje sudaca koje je potrebno da bi bili imenovani. Ali ćemo imati i ono cjeloživotno obrazovanje jer poznato je zakoni se mijenjaju. Sutra ćemo postati punopravna članica Europske unije da bi naše pravosuđe bilo sastavni dio te Europske unije mi moramo naše suce osposobiti kako bi standarde koji vrijede u Europskoj uniji mogli mogli imati i ovdje. Iznimno važno je učinkovitost pravosuđa. Ono što mi želimo, želimo učinkovitost dići na jednu puno višu razinu nego što je to do sada. Ako analiziramo proteklo razdoblje tada vidimo da smo imali 2004. godine oko milijun i 600000 neriješenih predmeta. Danas je to negdje oko 700000. I to je veliki broj. I to itekako nije zanemarivo i naš cilj je u sljedećih pet godina iznimno važan cilj riješiti zaostatke ali osigurati uvjete da svi postupci koji se vode, koji budu vođeni da završavaju u razumnom razumnom roku. Dakle, da više ne dođemo kao država u situaciju da imamo nagomilane neriješene predmete, da više stranke ne čekaju po deset i više godina da im se riješe njihovi zahtjevi na sudovima, nego da to bude riješeno u razumnom roku. Jer pravda koja dođe nakon dugo vremena vrlo često postaje nepravda i naravno u jednoj državi koja želi u svojim temeljima funkcionirati na vladavini prava tako nešto je nedopustivo. Zato smo vezano za učinkovitost sudova i pravosudnog sustava proveli i do sada cijeli niz mjera. Ja ću samo podsjetiti, vezano za racionalizaciju sudova, imali smo jednu usitnjenu mrežu cijeli niz malih sudova gdje nismo imali mogućnost suce specijalizirati. Sada smo proveli racionalizaciju općinskih sudova, prekršajnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova gdje stvaramo sudove kao veće jedinice organizacijske u okviru kojih je moguće specijalizirati znači naše suce za pojedine segmente sustava. Naravno sudac koji je specijaliziran, koji točno zna koji točno zna u svom segmentu postupak i proceduru, on je jamac da će i brže donositi presude, ali da će te presude biti kvalitetnije, i da neće biti ukidane i poništavane u drugostupanjskim postupcima. U tom smislu poboljšali smo i procesne zakone, hoću reći da smo imali značajne izmjene Zakona o parničnom postupku, donijeli smo u proteklom razdoblju potpuno novi Zakon o kaznenom postupku. Podsjećam da Zakon o kaznenom postupku primjenjujemo samo za ona uskočka kaznena djela, tzv. djela znači vezano za organizirani kriminalitet i korupciju, a u sljedećoj godini nas čeka puna primjena tog zakona i na sva ostala kaznena djela. Također želim podsjetiti da smo napravili i donijeli zakonski okvir za reformu upravnog sudovanja, do sada smo imali sustav gdje imamo dakle jedan upravni sud u Republici Hrvatskoj koji je rješavao u postupcima pokrenutim temeljim tužbi koje su se podnosile na rješenja drugostupanjskih tijela. Od 1.1.2012. godine imat ćemo dvostupanjsko upravno sudovanje, četiri prvostupanjska upravna suda i visoki upravni sud koji će odlučivati po pravnim lijekovima. Ono što je iznimno bitno u upravnim sudovima, dakle u upravnom sudovanju na tim prvostupanjskim sudovima stranke će imati pravo pristupa i u kontradiktornim raspravama će moći iznositi činjenice, dokaze i temeljem takvih rasprava i postupaka će se naravno donositi odluke. Iznimno važne upravno nedavno donijeli smo paket zakona vezanih za novi sustav ovrhe, kao što je poznato ovrhu smo imali uređenu na način da ju je provodio sud, i to je bilo jedan prilično veliki teret za sud, i sudovi su bili opterećeni velikim brojem predmeta. To smo učinili u proteklom razdoblju jedan iskorak, jer smo one ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i dali ovlast i javnim bilježnicima da mogu rješavati. To nam je donijelo određeno ubrzanje, ali sada po novom sustavu od 1.1.2012. godine imat ćemo javne ovršitelje kao novi institut na koje prenosimo ovlast da provode kompletnu ovrhu. Dakle stranka kada bude imala pravomoćnu presudu ili kada bude imala ovršnu ispravu, bilo da je to nekakav soliminizirani ugovor, dolazit će uredno u Ured javnog ovršitelja, koji će dalje poduzimati sve radnje potrebne da bi ostvarila svoja prava temeljem tih dokumenata. Donijeli smo i novi Zakon o ovrsi, i novi Zakon o javnim ovršiteljima koji definira položaj organizaciju tog novog sustava. Da bi nam sudovi bili jasno učinkoviti, da bi nam sudovi bili brzi, mi moramo osigurati ne samo ove uvjete, nego moramo osigurati i jednu tehnološku organizaciju preduvjete, a to a to je dakle informatizacija sudova. Na tome jako puno u proteklom razdoblju radimo. Poznat je naš projekt zajednički informacijski sustav, to je projekt vezan za zemljišne knjige. Zemljišne knjige su nam digitalizirane, zemljišne knjige će u ovom sustavu zajednički informacijski sustav biti zapravo sjedinjene sa katastrom, jer poznato je da mi imamo dva registra, jedan je registar zemljišne knjige koje vodi evidenciju i registraciju vlasništva, a drugi je sustav katastra koji vodi zapravo više evidenciju samih karakteristika, nekretnine i njihov položaj u prostornim planovima njihove karakteristike. E sada ćemo sve u okviru jednog zajedničkog informacijskog sustava imati na jednom mjestu. Zemljišne knjige su i sada naravno dostupne u digitalnom obliku i građani mogu vidjeti sve podatke vezano za svoje nekretnine, ali ovo će biti jedan puno bolji sustav gdje će se na jednom mjestu vidjeti i katastarski podaci i zemljišnoknjižni podaci. Vrlo značajna faza tog projekta je završila, mi sada imamo dakle gotov program. E sada je potrebno napuniti i taj program sa svim potrebnim podacima i implementaciju tog sustava provesti što je moguće brže. Potpuno smo svjesni činjenice dakle da danas imamo oko 700 tisuća neriješenih predmeta i upravo u svrhu rješavanja tih neriješenih predmeta, mi smo mi smo donijeli akcijske planove, detektirali smo dakle koji su to sudovi na kojima je najveći broj tih neriješenih predmeta, za te sudove smo pripremili posebne planove i želimo u sljedećih dvije godine počistiti, tako da kažem, svoju kuću, riješiti te zaostale predmete i nakon što stupe na snagu i nakon što cijela ova organizacija koju smo ovim zakonima uredili, smatramo da u sljedećim razdobljima ne bi više trebali doći kao država u takvu situaciju. su najveći zaostaci, oni su naravno malo podkapacitirani što se tiče kadrova, i to smo u fazi i natječaja i primamo određeni broj ljudi, čak se i ne radi toliko o broju o broju sudaca, nego više se radi o broju zapisničara, daktilografa, sudskih savjetnika, upisničara, i evo tu ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci kadrovski se ekipirati i razriješit ćemo i te probleme. Dakle ključne točke u sljedećem razdoblju su kontinuitet svih reformi koje smo započeli, implementacija svih zakona koje smo donijeli. Iznimno važno je da početak 2. mjeseca, kraj 1. mjeseca dočekamo sa novim Državnim sudbenim vijećem, novim Državno-odvjetničkim vijećem, tu smo poduzeli sve mjere da stvorimo uvjete da se ti izbori za DSV i DO provedu, i to nema nikakvih zapreka da tako bude. Raspisan je i natječaj za prvu generaciju polaznika državne škole za pravosudne dužnosnike, za 60 mjesta, 40 za suce, 20 za državne odvjetnike, javilo se oko 400 kandidata. Provedeno je testiranje. Sada se obavljaju psihološki testovi i mi ćemo u 1. mjesecu startati isto tom školom, to je ja bih rekao po prvi puta evo takav značajan projekt i dobili smo ja bih rekao i dosta pristojne ocjene u Europskoj Komisiji, a i neke zemlje zapravo iz naše regije, pa i neke članice Europske unije pokazale su veliko zanimanje. Mi smo tu otvoreni, dali smo i dokumentaciju, dali smo da vide kakav mi to model u Hrvatskoj imamo, duboko vjerujem da će taj model dati dobre rezultate. Ono što je također jako značajno u sljedećem razdoblju je i donošenje novog Kaznenog zakona, novi Kazneni zakon Vlada je donijela koncem 2009. godine, smjernice za izradu novog Kaznenog zakona. Naš Kazneni zakon je dosada više puta mijenjan, a i naravno život je otišao prilično dalje od '97. kada smo taj zakon donijeli. Promijenili su se načini poslovanja, promijenili su se uvjeti života i sada taj zakon u mnogim svojim segmentima je dotrajao i ne odgovara zapravo uvjetima, posebno vezano za kaznena djela oko gospodarskog kriminaliteta. Radna skupina je formirana ona već radi jedno duže razdoblje na izradi nacrta Kaznenog zakona i već su na nekim savjetovanjima su izašli van sa određenim rješenjima. Održavat ćemo i brojne okrugle stolove vezano za pojedine segmente i glave tog zakona kako bismo što više omogućili javnosti da sudjeluje u izradi tog zakona. Ali, Hrvatskoj je definitivno potreban jedan moderan Kazneni zakon, ali opet koji mora zadržati i onaj kontinuitet, znači u prijelaznim odredbama ćemo itekako voditi računa da sve ono što se događalo u proteklom razdoblju da te norme imaju jedan svoj kontinuitet kako kako ono što je počinjeno u proteklom razdoblju ne bi bilo sada nemoguće goniti po eventualnom novom zakonu. Dakle, to su nekakvi najveći izazovi u sljedećem razdoblju. Iznimno važno funkcioniranje Državne škole za pravosudne dužnosnike, Pravosudne akademije jer edukacija sudaca je nešto što moramo konstantno raditi, na tome moramo ustrajavati. Ja bih rekao da smo napravili jedan jako fini model. Imali smo nedavno edukaciju sudaca putem video konferencije. Naime, u 2 dana smo iz Zagreba smo organizirali jednu edukaciju u centrima u Hrvatskoj, jedno 10 centara su došli suci i putem video konferencije mi smo u 2 dana proveli edukaciju jedno oko 1000 sudaca i taj model ćemo zadržati. poznato je velik broj zakona novih smo donijeli. Sutra smo punopravna članica EU i naši suci moraju biti itekako pripravni na to. Dakle, ja bih rekao temeljna 2 cilja su, po meni, riješiti zaostatke i osigurati sve uvjete da više nikad ne dođemo u situaciju da imamo nedostatke i da ne dođemo u situaciju da nam se postupci vode beskrajno vode beskrajno dugo i da stranke zapravo kada idu na sud da računaju sa tim da će njihov predmet biti riješen za 10 godina pa da to sutra ne bi postala, kako da kažem, i dio instrumenata neke poslovne politike pogotovo kod trgovačkih društava. Neki si razmišljaju ako smo dužni dok stvar dođe na sud dok to sud riješi već ćemo nekako isplivati. Tako da evo, ovo je dakle jedna strategija koja jamči kontinuitet, koja jamči implementaciju zakona koje smo donijeli, ali koja osigurava i neka nova rješenja, koja osigurava i daljnji napredak i razvoj našeg pravosuđa. Kao što ste vidjeli unutra, vezano za novu organizaciju i mrežu sudova, rekli smo da ćemo analizirati i potrebe i mogućnosti ustrojavanja i prizivnih sudova jer doista je naš sustav već dosta dugo postoji na način da imamo u Hrvatskoj općinske sudove, da imamo županijske sudove, imamo specijalizirane sudove, trgovačke sudove, prekršajne sudove i da imamo Vrhovni sud. Malo nam ta poveznica između županijskih sudova i Vrhovnog suda malo nam to manjka. I analizirat ćemo u sljedećem razdoblju i mogućnosti i potrebe da uvedemo eventualno i prizivne sudove. vam lijepo, predlažem da prihvatimo ovu strategiju. Zahvaljujem se unaprijed na raspravi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kada smo u klubu SDP-a i to preko sredstava informiranja čuli da je Vlada predložila novu Strategiju reforme pravosuđa i sad upravo pred ustavnu stanku ovog zasjedanja bili smo zasupnuti kratkoćom vremena. Međutim, bez obzira na to tek kad smo dobili ovaj prijedlog Strategije reforme pravosuđa vidjeli smo u biti da ono jednostavno nastavlja se na način kako javnosti uopće nije bilo ni prezentirana. Dakle, javnost šira, a još manje stručna nije ni upoznata s ovom strategijom. Nemoguće je raditi strateške iskorake bez da struka aktivno bude uključena, najprije u izradu takve jedne strategije kako bi onda mogla dosljedno i tu strategiju, odnosno ispunjavati i doći do strateških ciljeva koji su u svakoj strategiji i zacrtani. To je u ovoj strategiji izostalo. Vrhovni sud kao, i predsjednik Vrhovnog suda, kao predstavnik sudbene vlasti u RH kako vidimo nisu bili niti su imali vremena niti su mogli biti angažirani u izradi ove strategije. Ako malo bolje pogledamo o čemu se tu radi i to na kraju primjene dosadašnje strategije, odnosno reforme pravosuđa, vidimo da ovdje da u dobrom dijelu ovaj prijedlog strategije ne donosi ništa novo. On obiluje tako općim mjestima kakvim nismo bili niti na početku kada se prva strategija, odnosno reforma u Hrvatskom saboru donosila, odnosno predlagala Vladi. Tako imamo recimo na str. 5. Vlada Republike Hrvatske je nositelj izvršne vlasti u RH. Ključnu ulogu u reformi pravosuđa, u operativnom, programskom smislu ima ministarstvo, ministar, imaju esencijalne ovlasti u pogledu područja supstancijalnog procesnog prava itd., itd., da vas ne zamaram. Sve su to opća mjesta koja onda više sliče na jedan početak, na jedan kratki ubrzani kurs da ljudi vide uopće o čemu se tu radi. Dakle, na kraju reforme očekivali smo neki daljnji ako se već tako ovaj dokument ima zvati strategija, očekivali smo jedne daljnje iskorake i korake, međutim to je izostalo. Zato, ovaj dokument ne može nositi naziv strategije niti je on tako ni sastavljen. Dakle, pompozni naziv iza kojeg nema tih strateških nekih novih iskoraka. Naravno, da je cilj kad se radi o reformi pravosuđa bilo koje zemlje pa onda i naše vrlo kratak, kako doći do kvalitetne i brze odluke. Kako da građanin dobije u što kraćem roku brzu i kvalitetnu odluku. Na samom početku govori se kako je reforma pravosuđa u Republici Hrvatskoj započela u siječnju 2006. godine što je notorna neistina. DA je tomu tako, onda sve ono što se donosilo i izmjene Zakona koje su u svakom smislu bili poboljšanja, predstavljale su poboljšice temeljnih zakona koji su doneseni još davne od 2000. do 2004. godine. Kada se promijenio Ustav, kada smo donijeli Zakon o Državnom odvjetništvu, Zakon o sudovima, Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o Državnom odvjetništvu, Ovršni zakon, kada je ustanovljena služba Javnih ovršitelja, kada je donesen Zakon o izvršenju kazne zatvora i drugih sankcija, praktički tada smo započeli u normativnom smislu reformu našeg penalnog sustava međutim, to se ovdje uopće ne spominje. Nije ni važno da se spomene, ali upravo se želi sa takvim jednim prikrivanjem dati jedan veći značaj svemu onome što je napravljeno od 2006. godine. Da samo napomenem, 2002. odnosno 2003. godine stupio je Zakon o mirenju, o alternativnom rješavanju sporova, dakle 7 godina je taj Zakon na snazi. DA su uložena sredstva i izvršeno sve ono što je trebalo učiniti danas, 50% sigurno što je bio smisao te temeljne inovacije i uvođenja tog novog sustava u naš pravni sustav mirnog rješavanja sporova danas bi sudovi opće nadležnosti imali 50% manje predmeta. Jer bi na opće zadovoljstvo i učesnika, tj. stranaka pred miriteljima, ne bi imali potrebu za parničenjem. Međutim, iz godine u godinu povremeno spomene se taj zakon, vrlo malo i ni malo nije napravljeno osim onoga što se radi pri komori, a što je tradicija našeg pravnog sustava koji smo trebali onda proširiti na sudjelovanje, odnosno predmete opće opće nadležnosti. Danas toliko godina, nakon 10 godina reforme pravosuđa, gdje smo sada? To je ono osnovno čemu bi se mi danas trebali pitati i napraviti, nije važno kako će se zvati, nećemo se mi dodvoriti Europi hoćemo nešto nazvati strategijom, nego jednom analizom što nam je bila itekako potrebna, kako se primjenjuju svi ovi dobri Zakoni koje smo konsenzusom, većinu od njih 2000. do 2003. a i kasnije donosili. To je naš strateški cilj da se ujedinimo u jednoj konzekventnoj primjeni svih ovih Zakona koji su predstavljali reformske zahvate u naš pravni sustav, pogotovo u pravosuđe koliko su oni postignuti. Da li danas nakon 10 godina građanin dobiva odluku brže nego što je to bilo prije? Da li je ona kvalitetnija? Možda u nekim segmentima je, ali u većini stvari ostalo je isto i to su bolne naše točke primjene. Iz Europske unije, iz Europske komisije dosljedno je i vrlo kratko rečeno, svi reformski zahvati, pogotovo u reformi pravosuđa nećemo mjeriti i brojiti količinom Zakona koje ste donijeli nego kako se primjenjuju. To je nešto na koji način će se Hrvatska ocjenjivati, za razliku od nekih drugih zemalja za koje je bilo dovoljno da donese samo takve zakone. Od nas se traži više, na kraju krajeva naši građani to traži. Dakle, na početku samih reformskih procesa svaka četveročlana obitelj imala je jedan predmet pred sudom. Danas kada smo pred krajem reforme kakvi su učinci, svaka tročlana obitelj ima jedan predmet pred sudom, i to je nešto što vapi za uzbunu, to je nešto što nema ni jedna zemlja. Mnogi su nam prigovarali, možda ste tako neefikasni imate veliki broj sudaca, imate veliki broj sudova. Nitko to nije govorio ni danas se ne raspravlja ali to je stvar učinkovitosti Vlade, ne ni pojedinog ministarstva, a najmanje možda i samog Ministarstva pravosuđa. Zbog čega je to tako? Znači da u državi malo što funkcionira, pa se onda sve slijeva na pravosuđe. Pravosuđe svake zemlje napravljeno je, osmišljeno, dizajnirano na takav način da sudjeluje i da rješava pojedine slučajeve. Kod nas pravosuđu je i dalje ostavljeno da rješava društvene odnose. A to ne može biti. U vremenu krize broj predmeta je drastično porastao, i to oni koji su ključni i gdje je zarobljen najveći kapital, najveća novčana masa, a to je pred trgovačkim sudovima. I što mi radimo, ovdje se u prethodnim našim sjednicama, raspravljali smo na žalost i doneseni su zakonima kojima se ukidaju trgovački sudovi. A sada se i ova reforma prikazuje učinkovitost i jedan doprinos prema gospodarskom oporavku. Prema tome, uvelike ova strategija koja je nazvana "strategija reforme pravosuđa" sadašnja, ona prethodna je bila daleko bolja, pa bi u tom smislu trebala biti jedna nadogradnja sa konkretnim stvarima, da posebno to sada istaknem, nastavlja se odnosno vrlo je slična programu, Vladinom programu gospodarskog oporavka. Dakle, općenita mjesta i ništa novo. Zakon o parničnom postupku koji je donesen 2003. godine, koji je u dva navrata mijenjan u smislu učinkovitosti i discipliniranja svih sudionika postupka, počevši od stranaka ali isto tako od suca, kojem je data rukovodeća uloga u smislu discipliniranja stranaka i povećanje discipline u postupku. Sucu su data sva raspoloživa sredstva da disciplinira stranke u postupku kako bi mogli poštivati rokove u kojima je sud dužan donijeti odluku, napisati odluku i što je najvažnije otpremiti je strankama, budimo realni Zakon o parničnom postupku u tom smislu se ne izvršava se ne izvršava i to je za građane najbolnija točka. Zaključi se rasprava, međutim, odluke nema, a na zaključenju rasprave i u najminornijim predmetima mora doći do objave odluke i u zakonskom roku mora biti otpremljena Tomu nije tako. Jednako tako i kod ovrhe. Naime, gdje je ovrha najbrža? Najbrža je prema građanima koji su ostali dužni bankama, nekim drugim financijskim institucijama, ali zašto je ona brza i učinkovita. Brza i učinkovita je pravda prema onim siromašnima i to onda kada se treba od njih naplatiti, kada oni nastupaju kao dužnici. Ti isti ljudi dakle radnici općenito najšire građanstvo, kada nastupa u ulozi vjerovnika, za njega je postupak i dalje skup i dugotrajan. Zašto je ovrha u ovom prvom smislu brza i učinkovita? Jer im je vlast omogućila, naši zakoni su im to omogućili da suda i ovršnog postupka u tom smislu uopće ne vide. Koriste se fiducijom i za najmanji dug ostaju bez svojih vrijednih nekretnina. Osnovane su i posebne agencije i takav jedan postupak omogućio je da su mnoge obitelji danas zavedene zavedene jednostavno u crno. I to je nešto o čemu mi kao zemlja koja mora donositi pravedne zakone, koja je po Ustavu definirana kao socijalna zemlja, mora o tome voditi računa, a to jedna od najvećih nepravdi. S druge strane, kada radnik potražuje svoju nadnicu, svoju plaću koja je u pravilu mizerna i jedva dostatna za najminimalnije troškove osobne i njegove obitelji, često je izvrgnut tome da se mora povlačiti po sudu. U više navrata smo predlagali i to bi bio značajan socijalan iskorak i iskoraci elementarne pravde da zaštitimo u našem društvu one najslabije, da zaštitimo radnika, da ne može radnik nakon što je odradio mjesece, ponekada i godine tražiti svoju zasluženu plaću i biti izvrgnut dugotrajnom parničenju i sudovanju. Nažalost, u više navrata ti zakonski prijedlozi, a to smo napominjem imali i ozakonjeno 2003. godine u onoj poznatoj noveli Kaznenog zakona bili su odbijeni i to pod ja bih rekla sramnom odbijenicom, da česta izmjena Kaznenog zakona bi ugrozila pravnu sigurnost. Sada vidimo da to nije bilo tek tako i napisano. Pravnu sigurnost? Ali čiju pravnu sigurnost? Onih gospodarstvenika koji ugrožavaju također oni koji posluju po zakonu i isplaćuju sve i državi i radnicima koji su na takav način stavljeni u neravnomjerni položaj i prema svojim kolegama obrtnicima i drugim gospodarstvenicima. Dakle, neisplata plaće radniku ne vidim da je ovdje ne što što Vladu još uvijek zabrinjava. Ono što možemo dakle zaključiti opet nije ništa novo nego ona stara definicija, da je pravda za siromašnoga i dalje ostala spora, gotovo nedostižna, a pravosuđe kao da radi s dvije brzine. Kada su privilegirani po svim osnovama izvorišno od samog zakona, kada se oni obraćaju sudu i potražuju neka svoja prava koja su im rijetko kada narušena, jer teško da ih netko i može narušiti u toj njihovoj jačini radi s svije brzine. U prvoj kada su oni ali u zadnjoj brzini kada ta prava i ta pravda treba prema onim najslabijima biti donesena i izvršena. Evo klub SDP-a smatra da je u ovom aktu koji eto tako ima pompozni naziv Strategija reforme pravosuđa, da ono što je nešto detaljno napravljeno da je to u biti jedna podloga i analiza onoga što bi moglo poslužiti koje su naše neuralgične točke pravosuđa i da je točno da smo ih definirali i na njih se usredotočili. Mislim da bi onako bili itekako efikasniji. Hvala. Na radu je Klub zastupnika IDS-a i gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Prije toga obavijest Odbora za gospodarstvo, ispričavam se. Sazvan je bio za 10 sati jutros, sutra će biti u 8,30 sati u dvorani "Janka Draškovića", obavještava predsjednik odbora Dragan Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Eto ovu strategiju usvajamo nakon bijega bivšeg premijera ili da budem precizniji, nakon što ga je policija pustila da pobjegne iz Hrvatske. Sa tom tezom ja mislim da se slaže i javnost i struka, dobar dio represivnog aparata. Ali zašto spominjem Sanadera? Koju on to vezu ima sa ovom strategijom? Ja kažem veliku. Kako veliku? Pa evo da onda citiram ovdje stranu 1. i onda se citiram kaže: "Reforma pravosuđa započela je u siječnju 2006. donošenjem Strategije reforme pravosuđa." Tko je bio premijer? Onda se dalje navodi na istoj strani "Sa ciljem daljnjeg ubrzanja reforme pravosuđa 2008. revidiran ja akcijski plan". Tko je bio premijer? Dalje se navodi, citiram "Pitanja borbe protiv korupcije izdvojena su s obzirom na zasebnu Strategiju suzbijanja korupcije uz pripadajući akcijski plan". Tko je bio premijer? Zatim se kaže "U svibnju 2010. akcijski plan je revidiran, jer je 90% mjera ispunjeno". Gotov citat. E zašto to sada govorim? Da bih odbacio tu tezu ili bolje rečeno obranio tezu, tko je koga pustio da pobjegne. Zašto? Možda da bi mu se pomoglo. Kako? On će se vratiti u Hrvatsku, apsolutno nije to sporno, nije to sporno, brzo. Ali suđenje Sanaderu će se moći voditi samo za one zahtjeve iz toga ekstradicijskog postupka. Nema tu više šaranja, znači za ništa drugo. Ostanu FIMA Medija i HEP. Nema POdravke, nema Brodosplita, nema sklad gradnje autocesta, INA-E. Samo FIMA Medija i HEP. Nismo tužiteljstvo. E sada. Sabor smo. Ali zašto ja to gospodine predsjedniče govorim? Pustimo da se nekoga Pustimo da se nekoga moglo ili nije se htjelo zaustaviti. Zašto ja to uopće govorim? Koje to uopće ima veze Sanader sa strategijom? Pa zato jer se u javnosti povela polemika oko revizije zastupničkog imuniteta. E to bi već moglo biti dio ove strategije. Taj imunitet ja tvrdim gospodo, ne vrijedi zapravo pišljiva boba. Ja tvrdim i to da SAbor u četvrtak apsolutno u ničemu nije pogriješio. Idealno je to odrađeno, brže se zapravo nije moglo. mene recimo HRT tuži jer sam za ovom govornicom rekao da se gotovo svaka emisija na HRT-u može kupiti, pa gdje onda neki imunitet može nekoga štititi. ga je do sada zloupotrijebio? Ja znam samo dvojica, Glavaš i bivši premijer. Ali gdje je sada problem? Pazite gospodo, a na strani 41. se navode institucije koje su uključene u ovu reformu. I onda se citiram kaže "da je institucija uključena u ovu reformu su Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo pravosuđa jasno, Vrhovni sud Republike Hrvatske i sudovi, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Državno sudbeno vijeće, Državno-odvjetničko vijeće, Pravosudna akademija, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora i ostali sudionici. Ja mislim da ovdje gospodo treba uključiti i MUP, zašto MUP, zato jer su oni dio kaznene represije u onom širem smislu te riječi i zato jer im je do sada tik pred nosom ili prije podizanja optužnih prijedloga u inozemstvu pobjeglo negdje brat bratu 30-tak kapitalaca, da ih ja sada ovdje ne imenujem. Što to znači, da iz sustava cure informacije, da je sustav porozan, da je pravda u Hrvatskoj isključivo rezervirana za sirotinju. Istina, Remetinec je 2010. bio prometan, ali pustimo sad pravomoćne presude, jasno nema ih, a za neke presude bojim se da u rezervi stoji i Ustavni sud. Kada smo kod ovih strategija prvo što želim kazati, dosta ovih predstava pa da netko iz ne znam koje institucije, DORH-a, policije ili ne znam, uvijek obavještava novinare tik pred "hapšenje" "hapšenje" ili ulaska u nečiju zgradu. Ako je to politika onda oslobodimo brige da se time time opterećuje DORH ili ne znam tko i uvedimo to lijepo načelo, propišimo to. Barem stotinu puta sam rekao kada je riječ o postupanju, a mislim da dijelim i 100% mišljenje većine ovoga Doma ili gotovo svakog, da svatko može pogriješiti ali ukrasti naprosto ne smije, da svatko može pogriješiti, ali svojim ne smije pogodovati jer onda ako je tome nije tako e onda će doći na vidjelo, na istinu ona Hebrangova kada je rekao pa po toj logici gotovo svatko od nas će sutradan završiti u Remetincu. Kad bi tome bilo Kad bi tome bilo tako doista onda bi svaki i zastupnik, a da ne govorim o ljudima izvršne vlasti, da ne govorimo pa čak i o sucima, pa dobar dio državnih odvjetnika, policije itd. jer i oni griješe. Više sudske instance mu odbijaju poneke optužne prijedloge i tome slično ili osporavaju viši sudovi presude nižih. Znači svi bi trebali na neki način završiti u zatvoru. Ako netko procjenjuje političke odluke sutra se više nitko u ovoj zemlji neće baviti politikom. Mi ćemo doista doći do diktature. Ako je netko ukrao, ako se netko okoristio pa onda daj zakrij mu sjene da se tako izrazim. Ako je pogodovao sebi sebi spali ga na lomači, ako je svjesno nanosio štetu zajednici onda ga raščetvori kao gubca ovdje nedaleko od ove sabornice. Jasno je da 2010. nitko nikoga neće ni spaljivati ni zatirati mu sjeme, ali treba o tome isto tako progovarati, jasno pojedince tome sklone, eliminirati ih iz politike pa makar i kroz formu jasno tih zatvorenih ustanova. To što netko isto tako tvrdi da su pravosuđe i neki drugi, policija recimo, depolitizirani u Republici Hrvatskoj pa to baš i ne odgovara istini. Pustimo što recimo u Istri je normalno da policajci drže stranačke konferencije, toga će biti sve manje, možda i neće više biti ili što su se pred 7, 8 godina uređivale i novine iz Državnog odvjetništva. To se isto nadam da više tome neće biti tako. Ali ovo da policija, pravosuđe u Hrvatskoj još uvijek nisu i u funkciji politike, o tome nekom drugom prilikom. Ali kada sam kod preuzimanja znači odgovornosti, kod pravosuđa odnosno kod odvjetništva npr. da li bi zbog činjenice da se Merčep šetao na slobodi, a ovdje se između ostalog govori i o ratnom zločinu, strana 24 nadalje, znači da li bi netko trebao odgovarati, ja tvrdim da bi. I ljudi iz vlasti i ljudi iz policije i ljudi iz sustava. Npr. da li bi netko se trebao barem stidjeti zbog onog slučaja u Sisku ili ne znam puštanja na slobodu na slobodu ubojice obitelji Zec itd., itd. To su gospodo greške i neovisnog pravosuđa i neovisne policije i neovisne "politike". Zašto se to dešavalo, zato jer nam je i policija i pravosuđe bilo svo ovo vrijeme ovisno, zato jer je bilo podložno političkom diktatu jer da ne netko nakon svega toga ne bi valjda 20 godina šetao po slobodi. Na strani gospodo 41 između ostalog se kaže koja su dosadašnja postignuća u reformi pravosuđa. Znači prvo neovisnost pravosuđa, nepristranost pravosuđa, citiram, profesionalizam, učinkovitost, besplatna pravna pomoć, zatvorski sustav i probacija, postupci za ratne zločine. I ne slažem se da je slobodu dobilo Državno odvjetništvo zbog odlaska bivšeg premijera i dolaska Državno odvjetništvo je dobilo slobodu zbog dolaska Josipovića, jasno i odlaska Sanadera, zbog osluškivanja DORH-a da dolazi neka nova Vlada za godinu dana i zbog između između ostalog posvemašnje krize. 102 tisuće radnih mjesta je izgubljeno u godinu i pol dana i normalno, zbog tog socijalnog kraha pa ajde treba i malo krivaca naći, ali i eto činjenica je nesporna da su došla neka nova vremena kada ima malo više hrabrosti da se o tome progovara. Da se vratim na to i zašto se Hrvatska urušava. Zbog svjetske krize, zbog ovog potkopavanja institucija kroz taj lopovluk, kroz pretvorbu, ok, ali tu isto vidim da se nikoga iz '90.-tih neće normalno sankcionirati, sumnjam u to, možda neuspješne, a imamo i promjenu Ustava o čemu je govorio ministar i odredbe o reviziji privatizacije itd., Hrvatska se gospodo urušava i stoga jer u ovom trenutku u ovoj zemlji nitko od izvršne vlasti ne želi potpisati ijedan ugovor jer se svi boje da će sutradan netko iz DORH-a, USKOK-a, nije bitno, pravosuđa, policije zakucati na njihova vrata. Nema nijedne investicije, a ja tvrdim da ljude gospodo treba pustiti rade, a ako kradu onda kao što rekoh zatri im sjeme. Ja sam dugo u Saboru ali ovakvu psihozu ja bih rekao nepovjerenja da ne kažem straha i kod opozicije i kod pozicije, znači vladajućih. Nije bilo niti za vrijeme ono ono kada je dolazilo prije 3. siječnja do promjene vlasti. Svi manje više se boje da su prisluškivani. Svi se boje za sebe. Pa zar nije dovoljno reći ako je to istina ne znam da je gospodin Šeks iz svoje kancelarije svoj i Polančecev telefon iznio u drugu prostoriju. Ako gospodin Šeks nema se boji za tvoj mobitel da li njemu netko prisluškuje, e ima to veze glede ove Strategije pravosuđa. Pa šta da mi onda ostali u ovoj Sabornici kažu. E nemojmo se naprosto poigravati. To je jedna klima koja je loša i koju naprosto treba početi mijenjati. Da li se o tome bavi ova Strategija? Znači zlouporabama ja ću reći ovog pravosudnog sustava u onom najširem smislu riječi. Da Da li bi šta ja znam da ne govorim o tome netko možda zbog nekih političkih odluka trebao odgovarati. Pa zbog gotovo svake političke odluke. Ali gospodo, ako se netko nije okoristio nemojmo naprosto to i činiti. Htio sam nešto kazati, ali neću da me, da ne bi netko počeo galamiti. Za kraj, jasno da mi pozdravljamo i ovaj zadnji slučaj iz četvrtka i slučaj Merčep. Nadamo se da se tu neće stati, da se taj čir mora naprosto otvoriti kada je riječ o tom ratnom zločinu. I zadnje čitamo Vikiliks, ne Vikiliks nego ovaj na hrvatskom u novinama. Nisam protiv da ministar pravosuđa, da predsjednik Vlade, Sabora razgovara sa američkim ambasadorom i govori što će se poduzimati. Apsolutno to nije sporno, ali sumnjam to je njihov posao da ni jedan državni odvjetnik iznosi hodogram rada američkom ambasadoru. To se gospodo ne radi ili je državni odvjetnik išao u američku ambasadu po dokaze koji su prethodili smjeni bivšeg premijera. A ako je tome tako e onda je to u redu. Ja sam glasao znači

pa ja sumnjam u neovisno hrvatsko pravosuđe. Jasno da se za tu neovisnost gospodo treba boriti. Ali i ta neovisnost se mora temeljiti na nedvosmislenim normama, a ne da se od slučaja do slučaja različito postupa po onoj narodnoj tko je na vlasti taj kvači. Ne bih volio da se pravosuđe koristi za međustranačke obračune, pa da na njega djeluje politika kao što je djelovala i do devedesete ili do dvije tisućite ili do današnjeg dana svejedno. I po onoj Titovoj nikome ne tapovati ili po onoj Josipovićevoj svatko zaslužuje fer suđenje. Sve u svemu nadam se da će biti bolje i prihvaćamo Strategiju reforme pravosuđa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dva ispravka. Prvo je gospodin Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Kajin vi ste lamentirali o tome tko je odgovoran za oslobođenje pod navodnike sudstva, da li odlazak Ive Sanadera ili dolazak predsjednika Josipovića. Ja mislim da i vi i ja i mi svi skupa znamo ovdje da je to pozitivan diktat Europske unije i poglavlja 23. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak, gospodin Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajin je izrekao bezbroj netočnih navoda. Meni je posebno zapeo jedan za uho, a to je da se Hrvatska urušava. To je netočno. Hrvatska uredno isplaćuje plaće i mirovine, ima dostupan i kvalitetan zdravstveni sustav, BDP pomalo lagano raste Bogu hvala, a investicije isto tako idu kako gdje. Ali isto tako idu. Dakle, apsolutno ne stoji vaš navod. Vi dijelite lekcije svima i svakom od pravosuđa do DORH-a i pratite tko se kamo kreće i kuda se kreće. A niti jednom riječju niste spomenuli Šljivančanina ovih dana koji je eto za desetak godina mu je smanjeno, a ranjene, bolesne, osakaćene je ubijao itd. Niti jednom jedinom riječju niste spomenuli. A nadalje i onda ne mogu se prisjetiti kako bi to vi olabavili ne daj Bože DORH-u da ste vi došli za predsjednika države. A kod nas je, u mom kraju ima jedna izreka veli bez brige budi, ne buju za njega glasovali niti njegovi ukućani. Hvala lijepo. Bilo je malo prošireno na Šljivančanina, a nije spomenut, premda se je možda moglo više spominjati. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Klub Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje novog strateškog dokumenta reforme pravosuđa. Naime, reforma pravosuđa, a kao jedna od bitnih sastavnica programa Vlade i 2003. i 2007. i 2009. godine praćena strateškim dokumentom i akcijskim planovima započela je tako sa strateškim dokumentima zaista u siječnju 2006. godine. No, slažem se sa nekima i sa onim što je ovdje rečeno da ni taj strateški dokument 2006. godine nije počeo od nule. Dakle, i on se naslanjao na niz do tada provedenih mjera, donesenih zakona koje su bile u provedbi, ali su donošenjem te Strategije u siječnju 2006. zapravo formalno oblikovane, objedinjene sa pratećim akcijskim planom koji je onda na jednom mjestu dobio i konkretne nositelje i potrebna sredstva za realizaciju i rokove za izvršenje. Akcijski plan koji je uz tu Strategiju pravosuđa bio donijet kao vladin akcijski plan je jedan dinamičniji dokument, planski dokument od same Strategije i on je revidiran u lipnju 2008. godine i predan je kao mjerilo za otvaranje poglavlja i utvrđivanje pregovaračkih stajališta u dijelu poglavlja 23. koji se odnosi na pravosuđe. Taj je akcijski plan iz lipnja imao otprilike 80-ak mjera čini mi se, i budući da su one sustavno izvršavane u svibnju 2010. akcijski plan je ponovo revidiran sa predviđenim mjerama provedbe do 2012. godine, iz razloga što je prethodni gotovo u cijelosti konzumiran. Danas raspravljamo o novom strateškom dokumentu reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Naime u lipnju ove godine na konferenciji o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, u zajedničkim stajalištima Europska unija je potvrdila i utvrdila napore i mjeru Hrvatske da provede akcijski plan iz lipnja 2008. godine, ali je i utvrdila potrebu njegovoga ažuriranja, kao i ažuriranja strategije reforme pravosudnog sustava. Također tu se naglašavalo i prihvaćeno je stanovište da je potrebno utvrđivanje mjere, odnosno pokazatelji utvrđivanja rezultata učinkovitosti provedbe i strategije i akcijskih planova uz uz strategiju, kao i osiguranje dostatnih institucijskih kapaciteta za upravljanje reformom, uz poseban naglasak nad nadzorom provođenja donesenih zakona, te u tom smislu se također i pohvaljuje preustroj Ministarstva pravosuđa, i osiguranja dostatnih kapaciteta u strateškom odjelu Ministarstva pravosuđa. Strategija koja je danas pred nama ugradila je sva ova stajališta i sa nizom od, koliko sam ja uspjela prebrojati, 47 smjernica kroz 5 tematskih područja zacrtala je smjer daljnjih aktivnosti djelovanja u svrhu postizanja strateškoga cilja, a to je najviši, postizanje najviših europskih standarda u neovisnosti, nepristranosti, stručnosti i učinkovitosti pravosuđa, te u pogledu sustava izvršenja kaznenih sankcija. Ja bih to pojednostavljeno rekla da je cilj pravosuđe kojemu je građani vjerovati i poštivati ga, pa i onda kada pravorijek neće ići u njihovu korist, i koje će biti pravosuđe koje će biti dostupno svima pod jednakim uvjetima. Strategija važeća, dosadašnja, i akcijski plan iz 2008. godine obuhvaćao je 7 tematskih cjelina neovisnost pravosuđa, nepristranost, profesionalizam i stručnost, učinkovitost, besplatna pravna pomoć, zatvorski sustav i probacija, i postupci za ratne zločine. Ove su tematske cjeline bile razrađene u 175 mjera, koje su kao što smo rekli sve gotovo u 90% i izvršene, i donijet je revidirani akcijski plan 2010. koji ima 53 mjere. Valja reći da je taj akcijski plan, koji je suglasan dosadašnjoj strategiji, također u korelaciji sa, dakle da odgovara i novom prijedlogu strategije, dakle nije ga potrebno mijenjati jer će se u cijelosti uklopiti. Naravno da provođenje svih ovih mjera nije sama sebi svrha, već je svrha postizanje konačno, odnosno približavanje što je u većoj mjeri moguće, konačno zacrtanom strateškom cilju. Nedvojbeno je da je u provođenju strateških dokumenata, strateškog dokumenta i akcijskih planova postignut napredak, da su uspostavljeni kriteriji i principi i da se natrag ne može pa kad bi i netko možda htio, jer je stvorena takva društvena klima i takva društvena svijest, a da se od toga ne može ići natrag, a također su uočljivi i mjerljivi rezultati. Kod tih mjerljivih rezultata ja prije svega mislim na one konačno mjerljive, da i građani primijete i osjete, a to je prije svega smanjenje zaostalih predmeta, i primicanje vremena trajanja postupku, vremena suđenju u razumnom roku. Mi smo detaljno od ministra čuli što je sve do sada postignuto, da ne ponavljam od zakonodavne aktivnosti, do konkretnih mjerljivih rezultata, jer građanina u konačnosti ne zanima da li smo mi u cijelosti proveli neki zakon do kraja ili nismo, mi se možemo time čak i hvaliti donošenjem i provođenjem zakona, ali ako on taj zakon, njegovo provođenje nema učinak na onaj konačni cilj, a to je da građanin ima dostupno nepristrano i učinkovito pravosuđe u razumnom roku, onda znači da to nije postignut rezultat. Ono ministre što bih ja ostavila za razmatranje iz iz ovih podataka ovdje, sam primijetila lijepe rezultate smanjenja ukupnog broja zaostalih predmeta, za 50, i više od 50%, ali ono što primjećujem da je od ukupno zaostalih predmeta u 2009. godini ili je to greška, ili je zrelo za jednu dobru analizu, dakle od 795 tisuća tih predmeta, da je u građanskim predmetima bilo 158 tisuća gdje je postotak smanjen za 40% taj zaostatak, a u kaznenim 9 tisuća je onda pitanje u kojim, što je ovaj ostatak zaostalih predmeta, jesu li to prekršajni predmeti, upravni predmeti, ili gdje su oni i gdje bi se onda moglo ići, koje mjere bi se mogle poduzimati u cilju njihovog smanjenja. Dakle kao što smo već spomenuli u ovom proteklom periodu donijeto je niz zakona, sve smo to detaljno čuli od gospodina ministra, dakle procesnih, materijalnih, organizacijskih, iz domene organizacije pravosuđa, Zakona o sudovima, Državnom sudbenom vijeću, Zakona o odvjetništvu, o upravnim sporovima, Prekršajni zakon, i rekla bih da je kruna te legislative su zapravo ustavne promjene koje su onda omogućile daljnje izmjene zakona, a sve u cilju i na tragu jačanja neovisnog, potpuno neovisnog položaja sudstva. Ova sada predložena nova strategija nešto drugačije uređuje te tematske cjeline, dakle kroz neovisnost, nepristranost, stručnost pravosuđa gdje je obuhvaćeno 8 smjernica, učinkovitost pravosuđa sa 25 smjernica kao najobuhvatnije poglavlje ove strategije naravno obuhvaća niz mjera kako tehničkih i organizacijskih, ali tako rekla bih i supstancijalnih u odnosu na suđenje. Treće tematsko područje hrvatsko pravosuđe kao dio europskog pravosuđa sa 4 smjernice. Dobro je da je uvedeno ovo tematsko područje jer se Hrvatska zaista mora pripremiti za ulazak u jedinstveni pravni prostor EU. Poglavlje, odnosno tematska cjelina pristupa pravosuđu sa 3 smjernice i Kazneno zakonodavstvo i sustav izvršenja kaznenih sankcija sa 7 smjernica. U ovom dijelu prvog tematskog područja - neovisnost, nepristranost i stručnost pravosuđa primjećujemo da se tu uglavnom radi o nastavku mjera, odnosno o implementaciji svih donijetih zakona kojima se osigurava ovo područje neovisnosti, samostalnosti i stručnosti. Dakle, ići će se za tim da se samo sustavno nadzire njihova provedba. U drugom tematskom području – učinkovitosti pravosuđa, također je niz mjera kontinuiteta, ali ono što je zanimljivo, dakle ovdje iščitavamo i neke nove ideje o kojima se doduše tu i tu i tamo razgovaralo, ali evo sada su zacrtane i ovim strateškim dokumentom da se analiziraju. Dakle, to je analiza mogućnosti i potrebe uvođenja prizivnih sudova, analiza mogućnosti potreba reforme nadležnosti i organizacije prekršajnih sudova i postupaka. Tu je bilo već rečeno i zaista to primjećujemo i u odnosu što sam rekla na onih tisuće zaostalih predmeta da se zaista analizira priljev predmeta na sudove i da li je zapravo potrebno da se sa svim ovim predmetima pravosudni sustav opterećuje ili bi se mogli bit učinkovito riješeni i u nekom drugom postupku. drugom postupku. Također, evo prvi puta se spominje i reforma radnog sudovanja. Bilo je ideja više puta spomenutih o osnivanju posebnih sudova. Mislim da to ne bi trebalo još jedne posebne sudove osnivati, ali svakako u okviru prvostupanjskih sudova ustrojavanjem specijaliziranih odjela ako se učini takva analiza mislim da bi to moglo dovesti do onoga što želimo, a to je da se radni sporovi rješavaju brzo i efikasno. Također je u ovoj sferi učinkovitosti pravosuđa zanimljiva odredba koja je zacrtana ovim strateškim dokumentom, a to je preispitivanje uloge i korištenje drugih djelatnika na sudu i odterećivanje pravosudnih dužnosnika od obavljanja ovih poslova koje može obavljati i netko drugi. Također, kao što sam rekla ova cjelina, tematska cjelina, pripreme Hrvatske za europski pravni prostor i ono na kraju što ja ocjenjujem i mislim da je posebno značajno u ovoj strategiji, a to je da svaki odjeljak, svaka ova tematska cjelina na kraju ima jedan pasus, jedan odjeljak koji govori kao pokazatelje uspješnosti provedbe ovih smjernica i mjera će se utvrđivati učinkovitosti pravosuđa, naravno ovdje je i informatizacija i infrastruktura i oprema sve je to važno za učinkovitost, ali recimo kao pokazatelji uspješnosti pa se navodi da će se valorizirati iznosi ulaganja, pokazatelji broja jedinica, uređenje infrastrukture, podaci o ostvarenim uštedama itd. Međutim, po meni to uopće nije važno već je važna ova alineja, a ona je broj riješenih i neriješenih predmeta sa posebnim prikazima starih predmeta po segmentima u pravosuđu, podaci o prosječnom trajanju postupka po segmentima. To je ono što će građani osjetiti. što će građani osjetiti. Njih ne zanima je li zgrada ili nije zgrada, nego je li im riješen predmet. Percepcija stručne i ostale javnosti, uspješnost ovrha, uspješnost prisilne naplate, broj utvrđenih povreda prava na suđenje u razumnom roku. To su pravi pokazatelji i ja mislim ako to u analizama Ministarstva pravosuđa budemo dobivali onda ćemo zaista vidjeti da li je ova strategija i prateći dokumenti postigla svoju svrhu. I stoga klub HDZ-a podržava ovaj strateški dokument. Hvala. Hvala. Klub HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo, kako to lijepo i gordo zvuči Strategija reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. Ovdje je moja prethodnica, uvažena kolegica Lovrin, rekla da je cilj dakle povjerenje građana, dakle cilj ove strategije je, provođenja strategije je povjerenje građana u sudove. Pa se onda pitam obrnutim slijedom je li to postojalo nepovjerenje građana u sudove ovih 20 godina Hrvatske države? Pa zapravo odgovor je potvrdan i gdje god dođete vrlo često imamo i kao zastupnici pitanja građana o tome, iz kojih proizlazi zapravo i nepovjerenje i sumnje, sumnje, najblaže rečeno, u neovisnost sudstva. Provođenje reforme pravosuđa je započelo bilo u mandatu SDP-a, kako je rekla gospođa Ingrid Antičević-Marinović, ili kasnije u ovom mandatu HDZ-a HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera pa sam s obzirom na učinkovitost sudova i dakle i načina rada sudova postavio i ministru pravosuđa bivšem, dakle gospodinu Šimonoviću, pitanje zastupničko u kojem sam tražio da se odgovori koliko to RH izgubi novaca zbog naknade troškova nastalih recimo ustupanjem predmeta drugom sudu? Dakle, dislokacijom predmeta unutar RH između općinskih i drugih sudova. Odgovor je bio da, pisani odgovor, a ovdje mi je, da u 2008. i dijelom 2009. do 20. listopada da je taj trošak iznosio ukupno 700 tisuća kuna ili oko 100 tisuća eura. Nadalje, postavio sam drugo pitanje, a glasilo je: "Koliko RH isplati podnositeljima zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku?" Dakle, zbog kašnjenja sudskih presuda i radova suda. Odgovor je bio da je, a ovdje je, da je u 2008. i dijelu 2009. isplaćeno 40 milijuna kuna. Nadalje, pitao sam koliko Republike Hrvatska izgubi novaca, odnosno koliko su naknade dosuđenim i isplaćene po presudama Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, od 2006. do 2008. i listopada 2009. ukupno je isplaćeno 531 tisuća eura ili oko 4 milijuna kuna. Europski sud za ljudska prava donosi odluke kojima odlučuje o postizanju prijateljskog rješenja predmeta između države i podnositelja zahtjeva, i po tom osnovu država je isplatila 576 tisuća 400 eura, što ukupno sa onom prvom stavkom kada kada nije rješavano na prijateljskom osnovu, iznosi od suda u Strasbourgu presuđeno 8 milijuna kuna za tužbe tužbe građana protiv Republike Hrvatske. Ukupno, po ova tri osnova dakle, isplaćeno je naknada šteta zbog pravosuđa 50 milijuna kuna. To su činjenice, a mi provodimo i onu prvu strategiju pravosuđa od 2004. kako ovdje piše u materijalu. I to s ciljem neovisnosti pravosuđa, nepristranosti pravosuđa, profesionalizmu, stručnosti pravosuđa, učinkovitosti pravosuđa, besplatne pravne pomoći, zatvorski sustav i postupci za ratne zločine. Bez ove strategije koja je conditio sine qua non i to conditio pisano po vuku, dakle sa "C" ne sa "t", zanimljiv materijal nekada je pravosuđe radilo isključivo na latinskom jeziku i govorilo sa latinskim jezikom, na žalost danas imamo vukov pravopis u materijalu koje podnosi Ministarstvo pravosuđa. Dakle, u toj strategiji koja je evo ovako provođena kako sam rekao i kojom je rekao i kojom je Ministarstvo pravosuđa, Hrvatski porezni obveznici isplatili 50 milijuna naknada šteta, zbog neučinkovitosti, zbog nepristranosti, zbog nerada, nekvalitete itd. I sada mi donosimo novu Strategiju. Nadalje, kakvi su to sudovi Republike Hrvatske koji zapravo kada se pogleda neizravno ili dubljom analizom zadiru u temelje državnosti Hrvatske države. Ako pišu u svojim presudama da je U Hrvatskoj tijekom 91. godine pa čak i dijela 92. godine bio građanski rat, a ne agresija Srbije i Crne gore na Republiku Hrvatsku. Tu je gospodo, izvaci iz presude Županijskog suda Zagreb i Vrhovnog suda Hrvatske koji upravo tako dokazuju nečiju krivnju, koji poništavaju u temelju našu odluku Sabora Republike Hrvatske da je Hrvatska država nastala 25. lipnja 91. godine. Koji poništavaju odluku pokojnog predsjednika Tuđmana o formiranju Hrvatske vojske 28. svibnja dakle, onaj stadion Kranjčevićeva, kada se slavi dan hrvatskih oružanih snaga i Kopnene vojske Republike Hrvatske. Kakvi su to sudovi gospodo? Koji ne priznaju Deklaraciju o Domovinskom ratu Republike Hrvatske, i nitko ovdje o tome ne zbori. A mi provodimo reformu pravosuđa. Treba tu puno toga reformirati. Puno više, pogotovo u kadrovskom smislu. Jer od 42 suca Vrhovnog suda, 41 je biran za suca u onom bivšem sustavu, onda valjda ne čude presude ovakve vrste kakve su donesene, samo jedan sudac je biran za suca, ne kažem Vrhovnoga, suca u neovisnoj neovisnoj i slobodnoj Hrvatskoj. Kakav je to sud koji proglašava, Jugoslavensku narodnu armiju jedinim regularnim postrojbama do 8. listopada 91. godine. To vam je u presudi. Pa Savo Štbac trlja ruke, to nije dosudio sud u Beogradu ili Banja Luci nego u Zagrebu. Glavnom gradu Republike Hrvatske, Hrvatskoj metropoli. Sada ćemo malo o sadržaju ove nove strategije, nastavka Strategije o kojoj je govorila gospođa Antičević-Marinović, kao zapravo podastiranju podataka koji su bili zapravo, ili proširivanju malo strategije one koja je bila na snazi do 2011. godine, pa sada idemo do 2015. zbog pristupanja Europskoj uniji. Je li to mi mislimo pristupiti 2015. Europskoj ili bi tu reformu ili strategiju trebalo provesti do 2013., a neki su govorili puno ranije pa im se očito izjalovilo ili na žalost se izjalovilo. Govori se 2012., pa sve tako odgađamo 2009. kada nam je obećavao gospodin što je sada u Salzburgu u Državna odvjetništva Republike Hrvatske, efikasnost sudova, valjda tu spadaju i Državna odvjetništva Je li moguće da Državna odvjetništva i na kraju krajeva represivni aparat i policija, kada cijeli narod, građani glasno i jasno govore o svim nestašlucima iz poglavito, dužnosnika vladajuće stranke, da ono šuti i ništa ne radi, sada kaže Sanader je u zatvoru pa kaže sada ćemo mi. Zašto postoji Državno odvjetništvo? Na kraju krajeva ne samo to, nego su nastradali i zviždači koji su imali hrabrosti dojaviti to što su dojavili, oni su nastradali, protiv njih se vode postupci, gube radna mjesta, imamo primjer zviždača za carinarnicu u Slavonskom brodu kojom je upravljao gospodin Barišić, ta je gospođa izgubila radno mjesto, ona nema čime prehraniti svoju djecu. Je li to zadatak i Državnog odvjetništva i pravosuđa Republike Hrvatske da kazni zviždače. Je li to strategija Republike Hrvatske u pravosuđu. Dakle, postojala je određena blago rečeno inertnost, ali inertnost koja je uvjetovana politikom. I ne možemo govoriti da nije bilo nepristranosti i ne možemo govoriti da nema upetljavanje politike u pravosuđe, kada svi znamo da to nije istina, svi znamo da to nije tako. Kada ćemo već jedanputa doživjeti da građani Republike Hrvatske imaju povjerenje u svoje pravosuđe, poglavito u dijelu radnih prava. Oni su potpuno nemoćni i kažu kada vode spor sa poslodavcima i bilo bilo koji radni spor "Kadija te tuži, Kadija te sudi", "Tko jači taj kvači" i jasno da gube sporove. U tom segmentu zaista mislim da je dovoljno govorila i kolegica Ingrid Antičević Marinović pa se ne bih ponavljao. Nadalje, Državno sudbeno vijeće i tu se raspravlja o Državnom sudbenom vijeću i kaže, ono samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještaju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova. Hoće li to biti biti na isti način urađeno i rađeno od Državnog sudbenog vijeća kao što je i Vrhovni sud Republike Hrvatske koji evo iznio sam činjenicu i podatak da je od 42 iz bivšeg sustava 41 sudac koji je imenovan u bivšem sustavu za suca Vrhovnog suda. Ako se bude na taj način radilo onda uzalud nam strategija gospodine ministre. Zbog svih ovih podataka koje sam podastro klub HDSSB-a neće prihvatiti prijedlog Strategije reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Htio sam samo istaknuti dakle da samo istaknuti dakle da su u ovom sustavu suci koji su malo spominjem Vrhovni sud, mnogi od njih sudili ljude koji su pjevali pjevali Marijane, Marijane sa klerofašističkim tzv. obilježjima i tekstom koji su sudili ljude koji su krivo pogledali sliku druga Tita ili koji su ugrožavali bratstvo i jedinstvo i sudili zbog toga ljudima, oni se danas nalaze i u sudskom sustavu, pravosudnom sustavu RH. Čovjek se uči dok je živ, pa i pravosuđe se reformira u tijeku, ali sam ja očekivao i želi, a ja se nadam gospodine ministre da i vi, moramo ubrzati taj proces, jer Hrvatska ipak sam uvjeren da neće biti 2015. primljena nego ipak nešto ranije, pa kada bi i reforma pravosuđa završila ranije, bilo bi puno bolje za građane RH. Kada sam još imam malo vremena, da kažem o narodski o gruntovnici i e-izvadcima, vjerujte mi gospodine ministre da neću imenovati gruntovnicu. Vi ćete se sjetiti koja bi to mogla biti, da kada tražite vlasništvo nad određenim parcelama, jer sam htio provjeriti na koji način je netko došao do 200 he zemlje, a u e-izvatku piše, vlasnik nije poznat. Toga imate koliko god hoćete. Dakle, takvih stvari imate koliko god hoćete. A znamo da se uređuju zemljišne knjige, ne samo da se provjeri tko je vlasnik i kolika je potvrđena i da se vidi izmjera granica te površine nego li uskoro kada dođemo u EU da i europljani, bogati europljani mogu našeg osiromašenog seljaka potraživati za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i nekretnina ostalih na području RH. I zbog toga se uređuju uređuju zemljišne knjige i postoji e-izvadak. Evo hvala gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ova Strategija reforme pravosuđa je drugačija i mora biti drugačija od svih do sada. Zato što smo do sada u različitim strategijama, akcijskim planovima i različitim takvim dokumentima koje smo donosili moramo u prvom redu koncentrirati da zakone koje treba mijenjati i uopće na uspostavljanje modela koji bi osigurao pretpostavke, da počnemo graditi od politike neovisno i funkcionirajuće pravosuđe. Mi smo u međuvremenu taj posao u velikoj mjeri odradili. I nema sumnje da smo ga odradili uz pomoć pregovora o poglavlju 23, ali zato smo se odlučili da je za nas korisno ići u EU, jer dobivamo jedan okvir koji nam omogućava ili nas stišće onima kojima se to ne čini kao šansa nama u klubu HSN-a i HSU-a svakako se to čini kao velika i značajna šansa koju smo dobili i iskoristili. A to je da promijenimo zakonodavstvo kojim se regulira i odnosi u pravosuđu, naime u prvom redu način izbora državnog sudbenog vijeća, pa onda jasno definirani načini primanja novih ljudi u profesiju kako sudačku tako i državno odvjetničku, pa napredovanje ljudi unutar profesije. Dakle, sve stvari koje su se činile zaista smislenim imenicama dosta nedavno sada su na papiru, sada su u zakonima. I zbog toga ova strategija nema prvenstveno zadaću da govori o zakonima koje treba mijenjati, nego je po mišljenju nas u klubu HNS-a, HSU-a njezina glavna zadaća provedba. Provedba i kontrola provedbe. Dakle, kako će ono što faktički sada piše, a dugo nije pisalo ruku na srce, ali sada faktički piše u zakonima, kako ćemo osigurati da se to stvarno provodi i provodi na onaj način na koji je to u zakonima napisano i provodi odmah. Dakle, počne provoditi na vrijeme. Da podsjetim još jedanputa, naš rok za izbor novog Državnog sudbenog vijeća, a odatle počinje realizacija cijelog novog modela po novim pravilima i novom zakonu je siječanj sljedeće godine, dakle otprilike za mjesec dana od danas. I ako mi to ne napravimo za mjesec dana, od danas u siječnju sljedeće godine mi to poglavlje zatvoriti nećemo ne zbog Europske unije nego zbog nas ovdje u Hrvatskoj i u Hrvatskom saboru. I onda nećemo dobiti pozitivni izvještaj 11. Ožujka kad se objelodanjuje, a piše se, završava se u veljači 2011. i onda nećemo obaviti cijeli posao do 6. Mjeseca što naravno je loše za zemlju, za sve nas, cijeli posao što se Europske unije tiče, ali ja bih rekla toj je manji problem. To je loše za realizaciju jednog modela koji ima šanse da bude podloga za izgradnju neovisnog pravosuđa, a to znači loše za sve ljude u ovoj zemlji. Prema tome, ova strategija kao svoju glavnu zadaću mora imati provedbu i način na koji će se kontrolirati kako se i da li se ono što je zapisano u zakonima provodi. Sukladno tome iznijet ću ovdje nekoliko primjedbi i upozorenja pa molim da ih ministar odnosno njegovi suradnici provjere ili komentiraju ili odgovore što se sa time događa, odnosno može biti da su mnoge od tih stvari već učinjene, ali nemamo informaciju. Prva primjedba koja može zvučati tehnički odnosi se na usklađenost pravila koja smo ovdje u Saboru izglasali za ponašanje i odluke Državnog sudbenog vijeća i Državno-odvjetničkog vijeća. Mi u klubu moram reći nismo sasvim sigurni da li je usklađena procedura u zakonima u tome kako se vrši selekcija kandidata od strane Državnog sudbenog vijeća, to je sigurno definirano. Ali da li je to u potpunosti usklađeno i sa kriterijima kad se radi o Državno-odvjetničkom vijeću, naročito o postupanju prilikom selekcije i imenovanja novih državnih odvjetnika. Prema tome, to naprosto molimo ili da nam kažete sad ako znate, ako ne da se provjeri ta usklađenost. Drugi element koji mislimo da je važan budući da smo rekli da je provjera provedbe ključna. U ovoj ovdje strategiji odnosno Prijedlogu strategije reforme pravosuđa govori se o jednom stručnom tijelu koje se formira pri ministarstvu, koje će pratiti provedbu i rezultate promjena koje zakoni koje smo ovdje donijeli proizvode. I to smatramo da je svakako dobro i korisno i potrebno i šta god hoćete. Ali predlažemo ministarstvu na razmatranje jednu ideju ili jedan prijedlog koji smatramo da bi mogao biti dugoročno upotrebljiv i dugoročno koristan, a to je obzirom da se radi zaista o modelu koji smo mi osmislili i koji je po našem mišljenju koristan, upotrebljiv, koji ima šanse da nešto promijeni, koji je izazvao interese i kod zemalja članica Europske unije, a ne samo kod naših susjeda kojima smo i dali taj model, da se uspostavi jedan longitudinalni dugoročni projekt. To mogu biti studenti pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj ili mogu biti polaznici ove državne pravosudne škole. Bolje je jer na neki način obuhvaća širu populaciju pa možda i motivira mlade pravnike za… **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolege molim vas nemojte voditi glasnu raspravu iz klupa.

pokrene jedan dugoročni projekt među studentima završnih godina pravnih fakulteta u Hrvatskoj koji bi pratio realizaciju ovog modela, drugim riječima provedbu ovih zakona u praksi. Time bi se studentima pravnih fakulteta naravno omogućio uvid i korisni uvid u funkcioniranje sustava, ali u koji potencijalno ulaze kao profesionalci za koju godinu, ali bi se osigurao i jedan drugi, jedan druge vrste kontrolni mehanizam provedbe ovakvog sustava. Predlažemo to zato što mislimo da se radi o zaista korisnom i kvalitetnom modelu, međutim koji će biti potpuno bespredmetan ako ne bude kontinuirano i onako kako je osmišljen provođen. Puštanje jednog dugoročnog projekta od strane, koji naravno vode profesori, ali provode studenti pravnih fakulteta, puštanje jedne takve vrste dugoročnog sudjelovanja ili promatranja da tako kažem, realizacije takvog modela smatramo da garantira permanentnu vitalnost te kontrole, dakle permanentnu transparentnost, stalnu izloženost oku javnosti i u ovom slučaju studentske stručne javnosti, ali svejedno, oku javnosti načina na koji se provodi ovaj cijeli model. Jedan takav prateći projekt ima svoju edukacijsku vrijednost, dakle obrazovnu vrijednost na jednom kvalitetnom modelu, ali ima po našem mišljenju može potencijalno doprinijeti i stvarno uspješnoj i trajnosti uspješne provedbe u onoj mjeri u kojoj takav projekt studentski praćenja provedbe trajan, trajnosti, ažurne i točne provedbe ovog modela i ovog što je u zakonima napisano. Treća stvar koju smatramo da bi bilo dobro naglasiti u ovoj strategiji, iako naravno postoji to u zakonima, ali bi bilo dobro naglasiti u Strategiji je da su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće u svojim odlukama o imenovanju novih ljudi koji ulaze u profesiju i o napredovanju ljudi unutar profesije obavezni slijediti rang liste koje su izrađene na temelju kriterija koji su definirani u zakonu. Dakle, kad se radi o ulasku u profesiju 100 bodova test, 30 bodova prosjek ocjena, 20 bodova intervju. Sve objavljeno na Internetu sa ukupnim brojem bodova i sa bodovima po svakoj od kriterija. Ako to piše u zakonu jasno je, odnosno trebalo bi biti jasno da su ta tijela obavezna slijediti tu rang listu. Ali smatramo obzirom da ne piše eksplicitno to u zakonu da su obavezna, da bi u ovoj Strategiji trebalo unijeti da su ta tijela obavezna. Drugim riječima, kad postoji jedanput rang lista sastavljena po ovim kriterijima koji pišu u zakonu, onda prva osoba na rang listi kad se otvori prvo sudačko mjesto ima prednost. I samo ako ta osoba ne želi prihvatiti to radno mjesto iz bilo kojeg razloga sljedeća osoba na listi ima pravo na to radno mjesto. Drugim riječima nema mogućnosti arbitrarnog nakon što se uspostavila rang lista odlučivanja iz nekih bilo kojih drugih razloga i kriterija da prvi nije prvi. Prvi uvijek mora biti prvi u prednosti pri otvaranju novog radnog mjesta. I smatramo da bi bilo dobro u ovoj Strategiji to uvesti. Postavlja se pitanje. U zakonu Državno sudbeno vijeće nitko ne može biti dva puta izabran u Državno sudbeno vijeće. Treba raščistiti da li se to odnosi na sadašnje članove Državnog sudbenog vijeća ili tekar na članove Državnog sudbenog vijeća koji će biti izabrani po novom po novom zakonu, dakle u siječnju sljedeće godine. Još jedna. Nešto što bi se moglo ovom Strategijom riješiti je pitanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u pravosuđu pravosuđu i u pravosudnim tijelima. Vi znate da je to nešto za što smo se mi opredijelili kao zemlja, nešto što treba napraviti, a osim toga je još i mjerilo za poglavlje 23. Dakle, nešto što je preduvjet za zatvaranje poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Ovdje u Strategiji ne vidim ništa o tome i nismo mogli a smatramo da bi bilo dobro da se upravo u ovoj Strategiji nešto kaže o tome kako će se ispuniti to mjerilo, odnosno kako će se ostvariti zastupljenost, odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u pravosuđu koje možda od svih svih državni poslova najvažnije od svega. Konačno, ova Strategija je okvir za već postojeći akcijski plan. Dakle, u ovom slučaju išlo se malo obrnuto. Umjesto da se prvo donijela Strategija, pa se onda donio akcijski plan u realizaciji te Strategije donio se akcijski plan početkom godine, odnosno u Proljeće i sad je donijeta Strategija. Zbog toga upozoravamo na nekoliko recimo nelogičnosti. U akcijskom planu stoji da će do kraja 2016. biti kraj Šibenika biti izgrađen zatvor sa pritvorom za 1230 mjesta. U Strategiji stoji da će zatvor u Šibeniku imati 600 mjesta, a Strategija je do 2015. .../Upadica Šeks: Molim zaključite./... Još jedan takav primjer gdje su brojevi i treba uskladiti naprosto akcijski plan i Strategiju. Uz ove primjedbe koje smo iznijeli podržat ćemo Strategiju, ali zaista mislimo da bi bilo važno riješiti ova pitanja koja sam iznijela u ime kluba HNS-a i HSU-a ovdje. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodine zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Prije nego započnem svoju raspravu o Prijedlogu Strategije reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. godine želio bih podsjetiti da je reforma pravosuđa u Republici Hrvatskoj započela 2006. godine donošenjem temeljnog dokument Strategije reforme pravosuđa sa jasnim ciljevima reforme, dok su aktivnosti, rokovi i nositelji sadržani u akcijskom planu. Akcijski plan revidiran je dva puta 2008. godine i 2010. godine za razdoblje 2010., 2012. odnosno kako su se mjere ispunjavale tako je i akcijski plan revidiran. Polazeći od činjenice da smo značajno izmijenili ustavni i zakonodavni okvir sa reformom pravosuđa želimo ostvariti najviše europske standarde vezane za nepristranost, neovisnost i učinkovitost pravosuđa, da želimo ispuniti potrebne kriterije za zatvaranje poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna ljudska prava jasno je zašto se Vlada Republike Hrvatske opredijelila za novi dokument. Strategija povezuje sve sudionike reforme počevši od Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva, Državnog sudbenog vijeća, Državnog odvjetničkog vijeća, Pravosudne akademije, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske javnobilježničke komore, drugih institucija i javnosti u skladu sa njihovim ustavnim i zakonskim određenjima. Valja istaknuti da dosadašnji tijek reforme pravosuđa s obzirom na činjenicu da su mjere predviđene i dosadašnjim akcijskim planom u velikom dijelu provedene zaslužuje ocjenu uspješnosti. Na području neovisnosti pravosuđa značajno je unaprijeđen postupak imenovanja i ocjenjivanja rada pravosudnih dužnosnika, uvedene su novine kod odabira vježbenika i polaganja pravosudnih ispita. Uvedene su novine kod dijela članova Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća. Na području nepristranosti donijeti su kodeksi sudačke i odvjetničke etike, propisana je obveza pravosudnih dužnosnika za podnošenje izvješća o imovini. Na području profesionalizma i stručnosti centralno mjesto ima Pravosudna akademija. Na području učinkovitosti pravosuđa veliki se pomaci očituju u smanjenju broja neriješenih predmeta, racionalizaciji mreže sudova, izmjenama procesnih zakona, reformi upravnog sudovanja, reformi ovršnog postupka. Uspostavljen je sustav besplatne pravne pomoći kojim se osigurava pravo na pristup sudu. U zatvorskom sustavu ojačan je i zakonski i institucionalni okvir, donijet je Zakon o probaciji. S obzirom na postignuto predloženom strategijom Republika Hrvatska želi na području pravosuđa dovršiti reformske aktivnosti i ostvariti najviše europske standarde na način da strategijom definira glavne tematske cjeline. Povezujući neovisnost, nepristranost i stručnost pravosuđa kao jedinstvenu cjelinu propisuje se 8 smjernica u pravcu njihovog daljnjeg jačanja. Na području učinkovitosti pravosuđa kao najzahtjevnijem području, predlaže se dovršetak racionalizacije, unapređenje učinkovitosti sustava kroz 9 strateških smjernica. Smjernice na području smanjenja broja neriješenih predmeta, infrastrukture, informatizacije također su se operativno razrađuju. Strategija propisuje smjernice na stvaranju potrebnih uvjeta za uspješno funkcioniranje našeg pravosuđa unutar Europske unije, a ono se primarno zasnivaju na edukaciju zaposlenih u pravosuđu. Pristup pravosuđu zahtjeva daljnje jačanje sustava besplatne pravne pomoći, u reformi kaznenog zakonodavstva u razdoblju do 2015. godine primarni su zadaci donošenje novog Kaznenog zakona, puna provedba Zakona o kaznenom postupku, uspostava probacije i drugo. Vrednujući napore predlagatelja sadržane u ovom prijedlogu, a imajući u vidu važnost pravosuđa na putu prema želim istaknuti da ću osobno podržati predloženu strategiju reforme pravosuđa za razdoblje od 2010. do 2015. godine. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici ministarstva. Pa evo vezano dakle uz prijedlog strategije reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. godine koji je pred nama, prije svega želim podsjetiti i naglasiti da je značajnija reforma pravosudnog sustava započela, dakle kao što je i rečeno već u raspravama u siječnju 2006. godine kada je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio strategiju reforme pravosuđa s akcijskim planom. Taj je akcijski plan prvi puta revidiran u svibnju 2008. godine, te ponovo u svibnju ove godine. Ta je strategija utvrdila prioritetna područja djelovanja uz definiranje konkretnih mjera koje treba provesti kroz kratkoročno, srednjoročno i dugoročno razdoblje, a te mjere su bile usmjerene na jačanje neovisnosti i nepristranosti pravosuđa, na profesionalizam i stručnost, te učinkovitost pravosuđa kroz racionalizaciju sustava, smanjenje broja neriješenih predmeta, skraćivanje trajanja sudskih postupaka i poticanje alternativnog rješavanja sporova, zatim na poboljšavanje sustava besplatne pravne pomoći, na unapređenje zatvorskog i probacijskog sustava, dakle itd. Revidirani akcijski plan iz 2008. godine imao je za cilj dodatno ubrzati reformu pravosuđa, oslanjao se na preporuke sadržane u izvješću o screening-u za poglavlje 23. pravosuđe i temeljna prava, kao i na preporuke iz godišnjih izvješća Europske Komisije o napretku Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji i pristupnog partnerstva. Akcijski plan koji je revidiran ove godine precizirao je preostale mjere koje je bilo potrebno poduzeti u ovoj završnoj fazi pregovora za članstvo u Europskoj uniji i u tom kontekstu su u lipnju ove godine dakle donijete ustavne promjene, a posljednjih mjeseci niz drugih zakona iz oblasti pravosuđa, dakle onih koji su bili nužni za završetak pregovora. Prema tome smatram i uvjeren sam da dijelim već, mišljenje većine dakle nas u Saboru, da je od početka provođenja reforme pravosuđa pa do danas ostvaren veliki napredak, prije svega u stvaranju zakonodavnog i institucionalnog okvira za nezavisno, nepristrano, profesionalno i učinkovito pravosuđe i mislim da to nedvojbeno doprinosi vladavini prava i pravnoj sigurnosti građana, kao i razvijanju pravosudne suradnje s ostalim državama članicama Europske unije u kaznenim i građanskim stvarima. Što se tiče ove nove strategije reforme pravosuđa, znači za razdoblje od 2011. do 2015. godine koja je pred nama, važno je reći da se ona nastavlja i predstavlja određeni kontinuitet u odnosu na aktualnu strategiju, ali isto tako proizlazi od činjenice da će Republika Hrvatska uskoro postati punopravnom članicom Europske unije, pa u tom smislu je i definiran željeni cilj strategije ove reforme pravosuđa. Taj cilj je, citirat ću ga iz teksta strategije, dakle on glasi ostvareni najviši europski standardi u pogledu neovisnosti, nepristranosti, stručnosti, učinkovitosti pravosuđa, kao i u pogledu sustava izvršenja kaznenih sankcija, pravosuđe koje kao takvo opravdava povjerenje građana i cijelog društva, čijem napretku služi, koje je dostupno svima bez razlike, utemeljeno na načelu i na transparentnosti vladavine prava, te koje je potpuno osposobljeno za djelovanje unutar Dakle u ovom citatu su zapravo sadržane sve glavne odrednice i tematske cjeline koje su i precizno razrađene u tekstu strategije, a o njima je u dosadašnjoj raspravi, pogotovo ministar dakle govorio i svaku pojedinu dodatno obrazložio, pa se ja neću ponovo na njih osvrtati. Samo želim još naglasiti, jer mislim da je dobro to što se predviđa da ubuduće akcijski planovi reforme pravosuđe, da se donose za svaku godinu i to na temelju analize ostvarenog u prethodnom razdoblju, uz definiranje konkretnih mjera i aktivnosti, određivanja rokova, nadležnih institucija, financijskih sredstava i pokazatelja uspješnosti. Dakle strategijom, kao što je i rečeno, predviđa donošenje prvog akcijskog plana za 2012. godinu, koji će se nastaviti na aktualni akcijski plan koji je dakle revidiran ove godine, koji se trenutno provodi. S obzirom dakle da je ova strategija još jedan važan iskorak u cilju, sa ciljem jačanja neovisnosti, nepristranosti i učinkovitosti pravosuđa, apsolutno podržavam njezino donošenje. Hvala. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospdine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo na samom početku ću naravno kazati da ovu strategiju reforme pravosuđa koja obuhvaća razdoblje 20011. do 2015. godine apsolutno treba podurpijeti, jer ona predstavlja jedan strateški dokument u okviru kojega će se u okviru akcijskih planova zasigurno dešavati sve ono pozitivno u okviru funkcioniranja pravosuđa, što treba biti kao takvo pozitivno da bi se svi reformski procesi koji su već započeti, a nekim većim dijelom i realizirani, u smislu funkcioniranja hrvatskog pravosuđa, dakle da se ti na pravi valjani način reformski procesi zaokruže, odnosno privedu kraju. Iz same strategije kao dokumenta vidljiv je, a to smo uočili iz pojedinih rasprava uvaženih saborskih zastupnika, onaj osnovni krucijalni problem kojeg naglašavamo u svim ovim našim raspravama kada dakle raspravljamo o pravosuđu, pogotovo o reformi pravosuđa. Dakle, glavni problem koji opterećuje pravosuđe proizlaze iz velikog broja neriješenih predmeta i dugotrajnosti sudskog postupka. I dopustite da se ovdje jedan trenutak zadržim u smislu komentara ili ocjena koje smo imali prilike čuti u današnjoj raspravi u odnosu na sadašnje stanje ili kako je to danas i kako je to bilo unatrag 3, 4, 5 pa i više godina jer se s obzirom na ono što se realiziralo u ovom segmentu po meni su date ocjene koje nisu utemeljene na činjenicama. Naime, uistinu nisu utemeljene na činjenicama jer je u ovoj oblasti i u ovom segmentu napravljen izuzetno velik i kvalitetan iskorak. Evo ga, u ovom području postignut je ogroman napredak koji se prvenstveno očituje u smanjenju broja neriješenih predmeta. Zašto to ne naglasiti ovom prilikom? Dakle, prilikom pozitivnog očitovanja i u ovoj strategiji. Ukupan broj neriješenih predmeta na svim sudovima, pogledajte sada taj vremenski odmak, na dan 31. prosinca 2004. godine iznosio je milijun i 640 tisuća 365 predmeta. Dakle, 2004. godina milijun i 640 tisuća predmeta. A na dan 31. prosinca 2009. godine 795 722. Dakle, pokazuje smanjenje za 51,49%. A ovome se treba pridodati, dakle posebne napore ili posebni napori bili su usmjereni prema tzv. starim predmetima, to su predmeti koji su stariji od 3 godine je broj građanskih starih neriješenih predmeta u razdoblju od 31. prosinca 2007. godine do 31. prosinca 2009. godine smanjen sa 149 tisuća na 84 tisuće. Znači, 43,56%, a kaznenih na 3 tisuće 667, ili za preko 60%. Mislim da je to trebalo naglasiti jer uistinu svi napori koji su koji su bili učinjeni u ovom najosjetljivijem dijelu u smislu funkcioniranja pravosuđa su rezultirali konkretnim podacima,a onda smo imali neke analize tu kada bismo još napravili dakle točnu analizu koji su to predmeti koji su nerazriješeni dolazimo do još boljih pokazatelja. Zašto ne naglasiti nešto što je bilo pozitivno, što je apsolutno pozitivno i dakako da je to učinjeno temeljem svih onih napora koje je ovaj Visoki dom učinio. A učinio je donošenjem odgovarajućih zakona i one strategije iz 2006. godine. Imali smo prilike čuti i ocjenu da je zapravo taj parlamentarni normativni dio skoro u potpunosti gotov. Zašto to ne naglasiti? Dakle, Hrvatski sabor je na prijedlog Vlade RH, resornog ministarstva, gotovo donio kompletno normativni okvir ili zakonsku podlogu, a dakako i ustavnu podlogu u 6. mjesecu ove godine, da se sve ovo ne samo može implementirati nego da svi ovi problemi koji su dugi niz godina nagomilani nagomilani u pravosuđu da budu u ovom vremenskom periodu i razriješeni. I u tom smislu treba gledati ovu strategiju i ovaj zakon koji dolazi na plenarnu sjednicu u smislu raspravljanja i nakon, dakle pod točkom 2., i sve ono što smo čitavo ovo vremensko periodu, ne samo u ovom mandatu činili pa i kao saborski zastupnici i kao Parlament da stvorimo i ustavni i normativni okvir, kvalitetan i pravi okvir, da bi svi ovi pozitivni pomaci se mogli dogoditi. Poteškoća ima i nitko od njih ne bježi, ali upravo je to osnov da se i te poteškoće, odnosno sve ono što se uočava u smislu funkcioniranja bez obzira koji segment pravosuđa mi razmatrali, dakle stvorena je podloga, učinjeno je gotovo sve u normativnom i ustavno-pravnom smislu da pravosuđe baš u ovom vremenskom periodu, dakle ne samo zbog Poglavlja 23. koji će sigurno biti, ako se nastavi ovakvom dinamikom i donositi i provoditi ove strateške stvari u kojima smo se opredijelili biti završne što se tiče, zaključeno što se tiče samog segmenta pravosuđa. Dakle, meni se čini da se premalo naglašavaju ove stvari koje proizlaze iz konkretnih činjenica i pokazatelja koje pronalazimo u ovoj strategiji. Mislim da ih treba dodatno naglasiti. Nadalje, ova strategija zapravo predviđa 3 ključna tijela ili tijela koja su ovdje predviđena da bi kontrolirala cjelokupni proces tih reformskih ili kako se odvija u stvarnom životu ili implementiraju određene stvari koje mi sad podrazumijevamo pod reformom pravosuđa. Dakle, bez obzira radilo se o normativnoj aktivnosti ili o nečem drugom što poboljšava stvar u oblasti pravosuđa. Ključno tijelo ili ključna uloga je upravo ovog savjeta o kome smo govorili iz ove sheme u samom izvješću ili u samoj strategiji na str. 13. zapravo se zorno vidi tko to će sve činiti taj savjet koji će provoditi ne samo savjetodavnu, meni se čini možda pomalo i kontrolnu ulogu u smislu provođenja svih ovih stvari o kojima govorimo. I pobrojane su tu sve institucije, dakle od Hrvatskog sabora, Vrhovnog suda, Državnog sudbenog vijeća, Državnog odvjetničkog vijeća, Hrvatske javnobilježničke komore, Odvjetničke komore prepoznao sam mislim u nekim raspravama i ideje,koje ja osobno podržavam, da se ovo nadopuni. Odnosno, ovdje su predstavnici pravosudnih institucija. Zbog čega ne bi bili na na direktan ili indirektan način u okviru tog savjeta, bili zastupljeni članovi akademske zajednice, prilikom čega u prvom redu mislim naravno na pravne fakultete, na one grane prava koji su direktno involvirani u smislu provođenja same reforme pravosuđa. Da ne kažem građanskog prava, kaznenog prava, kazneno-procesnog prava i ostalih ovlasti. Pa ja mislim da je to dobra ideja koju treba razraditi. Govorimo o strategiji, dakle govorimo o jednom strateškom dokumentu. Evo, predlažem predlagateljima da i o toj mogućnosti razmisle. Mislim da bi to bio dobar model na koji način bi još više, ne samo što se tiče javnosti rada nego kvalitete i stručnosti rada tog savjeta, dakle će savjetovati koga, odjel, poseban odjel u okviru Ministarstva pravosuđa, da bi to sasvim sigurno doprinijelo dodatnoj kvaliteti toga tijela koje je dobro koncipirano i dobro zamišljeno u smislu funkcioniranja, ne samo u okviru strategije nego u smislu svih ovih reformskih procesa o kojima govorimo. Evo, kolegice i kolege toliko o strategiji. Uz punu potporu u jednom vrlo osjetljivom vremenskom periodu znači to je četverogodišnje razdoblje, mislim da apsolutno je treba poduprijeti kao i sve one druge kvalitetne koje smo imali prilike raspravljati i usvajati ne tako davno, a imat ćemo prilike još neke iz oblasti pravosuđa u tom smislu puna potpora i vama osobno ministre a dakako i Ministarstvu. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Tema Strategije reforme pravosuđa ustvari vjerojatno danas kod javnosti danas izaziva asocijaciju na nužnost reforme ili moralne renovacije, moralne obnove Hrvatskog društva. Zašto? Zato što na žalost prema percepciji prosječnog građanina upravo je područje pravosuđa pored još nekih područja, ono područje što je najviše zaražena koruptivnim aktivnostima, bila to istina ili ne bila, ali je činjenica da građani pravosuđe na takav način doživljavaju i to je loše. Isto tako naravno doživljavaju i politiku, a još lošije što doživljavaju da je pravosuđe u jednom dugom periodu bila sluškinja politike. Dakle, da je politika na najgori mogući način u jednom konceptu koji je sve drugo a ne demokratski, dakle, da je politike, a kada govorimo politika, uvijek mislimo na određeni broj ljudi kod kojih je koncentrirano na najviše moći dirigirala i pravosuđem. Zato mislim da je osnovni zadatak svake strategije, reforme pravosuđa upravo u tome da razbije takvu percepciju a kod građana, a a moći će demontirati ili razbiti jedino ukoliko se u praksi pokaže da to nije istina. Na žalost najgora stvar koja se može desiti nekom društvu, a mislim da mi od toga kronično patimo je da njezini zakoni, da zakoni toga društva ne korespondiraju društvenoj praksi. To znači da prečesto u zakonima piše ono što se u praksi ne provodi, pa imamo jednu diskrepanciju razdor, između onoga što nam se garantira u zakonima, počevši od Ustava kao vrhovnog zakona, pa nadalje, od onoga kako kao konkretne osobe živimo u nekom društvu. To znači da je svaki građanin svojevrsni homo duplex, dvostruka ličnost, apstraktnom građaninu se sve priznaje, sve mu je zagarantirano, od prava na rad itd., na pravedno društvo, na jednakopravnost, a u konkretnom životu gdje postojimo ne kao apstrakcija kao konkretne osobe često nam se sve to negira. Taj razdor dovodi društvo u jednu šizofreničku situaciju tako da kompletno društvo de facto postaje neurotično i to s razlogom i normalno da se s takvih situacija može svašta i poroditi. Dakle, najgore bi bilo ukoliko bi mi pokušali ponovno stvarati od zakona kao što su postojala ... sela, ukoliko Zakoni budu samo fasade, samo paravan iza kojih ne leži mogućnost da se realizira ono što piše u njima onda smo ponovno u problemu. Što najviše ljude dovodi u stanje, ponekad gotovo očaja, pred nemogućnosti da išta promijene u društvu. Pa ja bih se samo podsjetio što se dešavalo oko Salonita, dakle firme o kojoj svi znate sve, firma iz Vranjica, da ne spominjemo azbest, o tome se najviše zna, ali se zna i po tome da je čovjek koji je izvršio privatizaciju, za kojega se sumnja da je isisao ogromna sredstva, pobjegao iz države Hrvatske i kao bjegunac dizao optužnice protiv ljudi koji su procesuirani u Hrvatskoj ili privođeni na sud, pa i silom, a on u hladovini izbjeglištva i bijega pred Hrvatskim zakonima je to mogao raditi. Tek nedavno je izdana je ta tjeralica itd., i druge stvari koje su potrebne bile da se se daleko ranije naprave, ali zaista je neshvatljivo da netko tko bježi pred Hrvatskim zakonima ima uopće pravo da nekog, mene, bilo vas, koga tuži i da mu se na osnovu ne znam kakve norme izlazi ususret kod toga. Ljudima je to teško shvatiti, možemo mi njima tumačiti na ne znam koji način suštinu prava ali teško im je to shvatiti. Teško im je shvatiti kada je član nadzornog odbora Salonita također optužen da da je dakle pogodovao isisavanju novca iz te nesretne firme u kojoj toliko ljudi umrlo od azbestoze, koja je uništena. Dakle, kada se pokrene postupak da on pada u zastaru jer u četiri godine niti jedno ročište nije sazvano. Teško je uvjeriti prosječnog građanina da iza toga ne leže moćne poluge, sprege, političke vlasti, tajkuna, kriminalaca, koruptivnih aktivnosti i nemorala. Teško je, toga moramo biti svjesni i mi o tome moramo otvoreno ovdje govoriti i napraviti sve u vrhovnom zakonodavnom tijelu u kojem se na žalost duboko urušava u ovom trenutku, značaj, što je meni jedna opasnost koja se nadvija nad Hrvatskom, institucije Hrvatskog društva treba braniti ukoliko želimo sačuvati demokraciju jer ćemo otvoriti vrata priželjkivanju autoritarnih vlasti. Nemojte misliti da ne postoji takva mogućnost, a neki navode vodu na takav mlin koji kaže jedino čvrsta ruka, autoritarna vlast, suspenzija onoga što miriše na tu što miriše na tu "truli" demokratski koncept je preduvjet da se napokon ostvari pravda. Pa moram kazati da tu svrstavam i urušavanje ugleda saborskih zastupnika i da to može biti veoma loše po ovo društvo, ali velikim dijelom politika je sama kriva za to što se dešava. Jer moramo radikalnije tražiti odgovore na to i radikalnije obračunavati s onima među nama koji daju za pravo takvim razmišljanjima. Afera Brodosplit tu je dobro da je Državno odvjetništvo napravilo korake koje je napravilo, ali je činjenica da je po prvi puta u 20 godina postojanja Hrvatske moralo Državno odvjetništvo poduzeti korake bez da je čekalo rezultat istražnih radnji koje je trebala napraviti Policijska Policijska uprava Splitsko-dalmatinske koja je stalno tvrdila da je tamo sve uredu, čak prije nego je istraga završila. Ta istraga nikada nije ni završena što se tiče policije. policije. Njihov glasnogovornik je rekao da nema protuzakonitih radnji dok je istraga još trajala. Državno odvjetništvo pokreće postupak i kaže javno, mi ne vjerujemo policiji, tog segmentu, tom dijelu ili konkretnim ljudima u policiji, nekim ljudima. ... nikad ne možemo u globalu normalno da su to ljudi koji časno rade, 90% njih ili 99,9% nije bitno. Vidite kada se takve stvari dešavaju onda nekome pada na pamet da je policija koja je vršila istražne radnje opstruirala istragu. To su stvari koje se moraju mijenjati. I to su stvari koje moraju biti podložne onda da tako kažem i onom dijelu funkcioniranja pravosuđa koje neće dozvoliti da se to ponovi. Ne može jedna peka ili hvatanje čovjeka zbog peke biti simbol borbe protiv korupcije u Hrvatskoj.

Pa evo ova strategija kako je rekao kolega ispred mene, naši građani zapravo očekivaju jednu moralnu obnovu, jer smo svi svjedoci diskrepancija provođenja zakona i zakona, prema tome očekuje se naravno više uvođenja reda. Iz prijašnjih diskusija smo isto tako čuli o selekciji kandidata i htjela bih reći par riječi u vezi toga. Naime, imenovanje novih kandidata treba se pridržavati rang liste na temelju kriterija iz zakona. istina je da se provodi postupak bodovanja po utvrđenim kriterijima ali Državno sudbeno vijeće je na sjednici održanoj 9.12.2010. godine izabralo za suca Visokog trgovačkog suda osobu koja je bila 10. po broju bodova. Toliko o bodovanju. Dakle, čemu se provodi postupak bodovanja kada bodovi nisu kriterij za izbor suca. I upravo je malo prije gospođa Pusić rekla da bi to trebalo staviti u ovu strategiju odnosno jasnije u zakon. Isto tako je gospođa Lovrin rekla da je krunska promjena odnosno donošenje Ustava u lipnju 2010. godine promjene da omogućava daljnje izmjene zakona. Ustav jest promijenjen tada i on je omogućio biranje članova članova Državnog sudbenog vijeća od strane samih sudaca. Međutim, još uvijek članove Državnog sudbenog vijeća nisu izabrali suci. Evo čujemo da je i rok siječanj 2011. godine. U pregledu dosadašnjih postignuća u reformi navode se da su vidljivi pozitivni učinci racionalizacije. Međutim, ne vidim da je napravljena analiza učinkovitosti provedene racionalizacije, prema tome mogu isto tako reći da su upitni navedeni zaključci, nemaju osnove. Spominje se isto tako informatizacija sustava na koji piše da ste jako ponosni, međutim ipak je međutim ipak je vidljivo kolege iz sudstva da je rad na predmetima usporen i to 30 do 40%. Zašto? Jer se radi sve papirnato sve papirnato i kompjuterski. Znači da li je taj program adekvatan, a uložen je ogromni novac. Mogu reći da je taj e-spis u biti smanjio učinkovitost pravosuđa umjesto da je povećao. Jedan od ciljeva strategije odnosno učinkovitosti i racionalizacije pravosuđa je naravno alternativni način rješavanja sporova, međutim on se nije saživio. E sada da li to znači da Zakon o mirenju nije dobar ili da tu treba nešto mijenjati. Jer u Hrvatskoj svi sporovi završavaju pred sudom što je dovelo do sve veće zagušenosti rada pravosuđa. Naime, visokoobrazovani dužnosnici najčešće rješavaju pretplate komunalne usluge, telefonske usluge itd. znači neke vrste postupaka ne bi uopće trebalo dolaziti nego se ići na mirenja. Kočnice u reformi pravosuđa su svakako isto tako jaki odvjetnički lobiji gdje tu nema promjena odvjetničke tarife. Prema tome, ciljevi su nama svima jednaki, željeni ciljevi su svima zajednički ali stručnjak u pravosuđu nisam ali mogu reći da ovakvo necjelovita i površinska reforma pravosuđa zacijelo na na taj način se sigurno neće ovakvom reformom postići zajednički cilj. Hvala lijepo. I zaključno ministar pravosuđa gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen Kao prvo želim zahvaliti svima koji su raspravljali o strategiji i u raspravi smo čuli doista cijeli niz mišljenja. Strategija je jedan okvirni planski dokument za sljedeće razdoblje tako da iz ovih rasprava sve ono što bude korisno ćemo i u akacijski plan i u provedbi reforme da ćemo uključiti. Ovdje je završno rečeno da je naša reforma ne cjelovita i površinska. Neću se složit sa tim upravo zato što je reforma istinska, snažna, zato što smo i u proteklom razdoblju cijeli niz vrlo važnih zakona promijenili i to bih rekao da smo ušli jako duboko u te procese. Zato danas ja mislim da imamo i pozitivno mišljenje i Europske komisije koja ocjenjuje stanje u pravosuđu bitno boljim nego što je to bilo ranije. Naravno, nama je značajno da mi prvenstveno radi sebe izgradimo naš pravosudni sustav u kojem nećemo imati veliki broj neriješenih predmeta, u kojem se neće čekat na presudu dulje od onog razumnog roka od 3 godine. To je naš prvenstveni cilj. Sve ovo što danas činimo, sve ove reforme koje provodimo, sve zakone koje smo do sada donijeli idu u pravo za tim, međutim ništa se ne dešava preko noći, pogotovo ne u ovako složenom sektoru i potrebno je da prođe vrijeme. Tako je potrebno i u pravosuđu gdje su se problemi zapravo gomilali godinama ne mogu se riješiti u ovako kratko vrijeme. Ja moram reći, evo bilo je u raspravi jako puno riječi oko brojki, 700 tisuća neriješenih predmeta, nisu to sve neriješeni predmeti gdje je prošao onaj rok od tri godine kada mi računamo da je to nekakav razumni rok u kojem je potrebno riješit predmet. Takvih predmeta je više nešto od 100-tinjak tisuća, međutim nama je cilj da počistimo sve to i da pravilnom primjenom procesnih zakona koji su na snazi se zaostaci više ne pojavljuju i ne stvaraju. Jer doista, sada je potrebno zadobiti povjerenje građana, a nema boljeg načina od toga da predmete koji su na sudu svaki od njih je jedna posebna, a vjerojatno životna priča. Svaki od tih predmeta nosi iza sebe određeno pravo, određeni interes, traži se određena zaštita i nema boljeg načina nego da on bude riješen riješen u jednom kratkom, u jednom roku koji zapravo građane zadovoljava. Bilo je ovdje govora i oko toga da smo mi ovu strategiju napravili, a da nismo konzultirali struku, da nismo konzultirali nikoga, to također nije točno. Mi smo strategiju radili zapravo u suradnji sa svim sa svim zainteresiranim institucijama pravosuđa, i Vrhovni sud i odvjetništvo i Bilježnička komora i Odvjetnička komora. Dapače, od svih smo tražili i prijedloge prije nego što smo uopće počeli radit da oni sami dostave prijedloge svojih viđenja, svoje vizije reforme. Tako da postoji naravno osnovan i savjet pri Ministarstvu pravosuđa koji čine predstavnici i Vrhovnog suda i Državnog odvjetništva i Državnog sudbenog vijeća i odvjetničkog vijeća i Bilježničke komore i Odvjetničke komore i raspravljali smo naravno na savjetu ovu strategiju. Strategija je dobila pozitivno mišljenje i nakon toga smo je pustili u proceduru. Strategija je, kao što sam rekao, nešto malo mirniji dokument nego što je bila strategija iz 2006. godine. Zašto, zato što nas ne očekuje više toliko korjenitih promjena, toliko zakona zakona koje moramo promijeniti i zato sam i rekao da je to strategija kontinuiteta, nastavka reformi i strategija implementacije ovih zakona koje smo donijeli. Također bilo je postavljeno cijeli niz pitanja vezano za novo Državno sudbeno vijeće. Rečeno je ovdje da nismo još osnovali novo Državno sudbeno vijeće. Ja ovdje moram s ove govornice uputiti zapravo i priznanje sadašnjem Državnom sudbenom vijeću koje je u ovom novom sastavu odradilo veliki dio posla jer ono po prvi puta provodi imenovanje sudaca po jednom drugačijem modelu nego što je to bilo sada. To je jedan također transparentan način gdje se provjerava znanje, gdje se dobivaju bodovi i po rang ljestvici se suci i državni odvjetnici imenuju. puno priznanje i Državnog sudbenom vijeću i Državnom odvjetničkom vijeću. Oni su izradili i novu metodologiju ocjenjivanja sudaca i državnih odvjetnika koja je puno transparentnija, koja je puno složenija i puno objektivnije daje ocjene za rad naših pravosudnih pravosudnih dužnosnika. Od puno više elemenata je sastavljena, puno više elemenata se zapravo boduje. I posebno zbog čega još nismo mogli ući u taj proces izbora novog Državnog sudbenog vijeća jer Državno sudbeno i Državno odvjetničko vijeće oni biraju i oni provode postupak upisa prve generacije polaznika Državne škole i to je u tijeku. Kada to završi tada idemo u izbore i u zakonskom roku mi ćemo imat novo Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće s tim da doista ovi su odradili i odrađuju veliki posao i za ove koji će doći poslije. Da li postoji usklađenost pravila vezano za postupanje Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća, postoji. Mi smo kada smo radili zakone gledali da taj postupak bude izbalansiran i da bude jednak. Također, što se tiče da li su Državno sudbeno vijeće i odvjetničko vijeće dužni pridržavati se onih rezultata koji se ostvare bodovanjem, naravno da jesu jer i cilj je upravo bio taj da onaj tko je dobio manje bodova ne može doći na mjesto onoga tko je dobio više bodova. I cijela naša koncepcija Državne škole za pravosudne dužnosnike se upravo temelji na tome. Onaj tko završi sutra državnu školu i bude prvi na rang ljestvici taj će zapravo od svih onih slobodnih mjesta koja će biti otvorena u tom trenutku moći birati ono koje njemu najviše odgovara. To je ja mislim najbolji zapravo najbolji dokaz da želimo vrednovati uspjeh, da želimo vrednovati kvalitetu. Što se tiče retroaktivnosti u članstvu DSV-a i DOV-a to je da li će oni koji će oni koji su bili članovi DSV-a u nekom ranijem razdoblju i Državno odvjetničkog vijeća, po našem mišljenju zakon djeluje ubuduće. Ako bismo sada onima koji su nekada bili članovi Državnog sudbenog vijeća ili odvjetničko, ako bismo zakon tumačili da se oni nemaju pravo kandidirati i biti izabrani to bi značilo jednu retroaktivnu primjenu zakona, a i tako nam ključno jer smo promijenili način izbora da se svi imaju pravo kandidirati, a svi suci i državni odvjetnici u konačnici biraju i daju glas svima. To je zaista jedan princip koji je maksimalno otvoren. Svi imaju jednake šanse i vjerujemo da će u okviru struke izaći na površinu oni koji su najstručniji, koji uživaju najveći ugled. Što se tiče, kolega Jurjević je rekao da treba graditi sustav pravosuđa koji ne bi bio zaražen korupcijom ili sluškinja politike, ja mislim da sve ovo što činimo u zadnjih nekoliko godina da je upravo na tom tragu. Upravo u tom cilju želimo neovisno pravosuđe,želimo stručno pravosuđe, učinkovito pravosuđe i čini mi se da puteve znamo, da smjerove znamo i da je stvar primjene i ova strategija upravo ide za tim. Strategija kontinuiteta, strategija implementacije, ali i daljnjeg razvoja na svim tekovinama i dobrim rješenjima koja postoje u Europskoj uniji.